Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Krećemo s radom. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predložio je na temelju čl. 247. Poslovnika Hrvatskog sabora provođenje objedinjene rasprave o prve dvije točke dnevnog reda, koji je predviđen za danas. To su: - Prijedlog Zaključka o obvezi Vlade Republike Hrvatske da podnese Hrvatskome saboru izvješće o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske za razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu donošenja ovog zaključka - Izvješće o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske za razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor. Jesmo li suglasni s ovim prijedlogom? **Miletić, Marin (MOST)** Predsjedniče Hrvatskog sabora, postoji li mogućnost da budući da su objedinjene točke, da u ime klubova, ako nema nitko ništa protiv govorimo 20 minuta. Ovako, ista je tema. Znači ista je tema. Zaključak ovdje imamo samo kao osnovu da bismo mogli raspravljati o izvješću. Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku kolega Hajdaš Dončić će uvodno govoriti o samom zaključku, a nakon toga će govoriti onda ministar pa vas pozivam, mislim da je 15 minuta dovoljno, imamo raspravu kroz cijeli dan tako da mislim da nema potrebe još za dodatnim vremenom. Dobro, hvala vam. Provest ćemo onda objedinjenu raspravu. Prijedlog Zaključka podnio je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na temelju čl. 165., a u svezi s čl. 166. i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Vlada je dostavila mišljenje na prijedlog Zaključka. Izvješća o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske dostavila je Vlada na temelju čl. 123. Poslovnika Hrvatskog sabora, izvješće je raspravio Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Prije nego što dam riječ prvo kolegi Hajdaš Dončiću ili kolegi Kapulici. Ne znam vi ćete ili ćete rasporedit vrijeme ili kako ste se dogovorili. Dobro, to ćemo vidjet. Nakon toga će govoriti potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ali prije toga idemo sa zahtjevom za stanke. Prvi na redu je kolega Miletić. Izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. U ime Kluba Mosta tražimo stanku u trajanju od 10 minuta da još jednom uputimo poziv vladajućima da učine sve što mogu da zaštite građane Republike Hrvatske, da podignu nacionalnu sigurnost na najveću razinu jer imamo ovdje dvostruke kriterije. S jedne strane predsjednik Vlade Andrej Plenković i dalje ne pušta ogradu na Markovom trgu, podigao je čvrstu željeznu ogradu da sebe zaštiti od onih od kojih on misli da treba bit zaštićen, a onda s druge strane dopušta da ilegalni migranti obilaze dvorišta naših civila građana, da im lupaju o vrata, da ilegalno prelaze granicu gotovo 65 tisuća ljudi. 65 tisuća ljudi za koje mi ne znamo kakve imaju namjere, kakve su im nakane i što oni žele. A vidimo pri tom što se događa u Europi, vidimo što se događa u Švedskoj. Vidimo što se događa u Danskoj, vidimo kako gori Francuska. I mi imamo pravo ovdje s ovog mjesta reći želimo da Hrvatska ostane sigurna. I hvala našoj policiji na svemu što radi, ali mi u klubu Mosta držimo da nije dovoljno i zato smo tražili neka vojska izađe na ključne točke, neka spriječi ilegalni protuzakonit prelazak I zanimljivo je da prošle godine Mađarska jedna imala je 45 tražena za azil, Hrvatska gotovo 13 tisuća. I to puno toga govori, kakva je politika RH i što mi radimo od naše zemlje. Hrvatska pripada zapadnoj civilizaciji, zapadnoj kulturi. Mora ostati jasna u svom identitetu i svojim slobodama i moraju naši građani bit zaštićeni. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Ali imamo dvije povrede Poslovnika. Prvi kolega Zekanović. Izvolite. **Zekanović, Evo kolega Miletić nastavlja onu priču od jučer, a to je negiranje terorističkog akta koji se dogodio ovdje ispred nas na Markovom trgu. Kolega Miletić vi ste zaboravili da je netko kalašnjikovom pucao po Vladi. Da ste u to vrijeme mogli biti vi tamo i stradati smrtno. I to konstantno ignorirate. Dakle, dogodio se teroristički akt i ta ograda nije bez veze. Ako je to vama bez veze, onda ste promašili profesiju skroz. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović, ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Ali ste sad izazvali druge reakcije.Kolega Grmoja izvolite. bili glavni protivnik Marakeškog sporazuma, koji ste išli tamo prosvjedovati, sada podržavate ovu mlitavu politiku Vlade i podržavate pucanje na hrvatsku policiju od strane ilegalnih migranata. što vi podržavate, a bitno vam je samo da ste vi zaštićeni, da ste vi dio te vladajuće većine i sad vam više ništa ne smeta. Sve ono protiv čega ste prosvjedovali sad vam je u redu od kad ste se fino uklopili u ovu …/Upadica predsjednik: Kolega Grmoja./… korumpiranu kompoziciju. **Miletić, Marin (MOST)** Čl. 238. Nitko nema apsolutno protiv ništa svih poštenih, vrijednih ljudi, inženjera, liječnika, učitelja, svi koji nam dođu kao stranci radit u Republiku Hrvatsku. Ali imamo protiv ilegalnih migranata, koji pucaju po hrvatskoj policiji, koji pucaju po policiji koja čuva naše granice. Pa valjda i njih treba štititi. Dakle apsolutno smo za to da treba štititi naravno i predsjednika Vlade i sve druge, to nitko razborit ne vidi u tom problem ali granicu treba čuvati, vojsku treba staviti na granice. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate i vi opomenu jer je to bila replika. Sada ponovno kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče 238. Dakle, kolega Grmoja mi drži lekciju iz vjerodostojnosti. Javni bilježnik, nećemo koalirati s HDZ-om, onda koaliraju s HDZ-om, ja sam za razliku od vas, svojevoljno ušao u tu kompoziciju, a vi ste protiv svoje volje izbačeni iz te kompozicije, izbačeni, tako je, vi ste protiv svoje volje izbačeni iz te kompozicije, podsjetit ću vas, kolega,

Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora. Čl. 238, kolega Zekanoviću, niste vi svojevoljno ušli u vladajuću većinu, vi ste ušli tamo jer smo vas mi izbacili iz svog kluba i onda ste shvatili da nemate kamo gdje, a vladajući kao takvi jednostavno su shvatili, pa još jedna ruka nam ne može štetiti, a imat ćemo još nekoga za udaranje, nećemo ga uzeti u svoj klub, ne smije biti ispred nas, ali može biti sa strane i sa boka udarati. Ali evo, sada će, naravno opomena kolegi Milanović Litri. Sada kolega Zekanović ide prema trećoj opomeni. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Kolega Milanović Litre, ja ću vas podsjetiti da ste vi mojom voljom ušli u HS. Da sam ja potpisao vašu listu i da ste sa samo 19 glasova mojom političkom trgovinom ušli u HS i da ste fenomen u HS-u sa 19 glasova. Da nije bilo mene, ne bi sjedili tu, a i nećete nakon ovoga jer vas Marijan neće potpisati prolazno mjesto. Kolega Zekanović, treća opomena i više ne možete sudjelovati u raspravi po ovoj točci. **Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Evo, ja znam da je rodna ideologija jaka u HDZ-u, ali nisam znao da ste postali Ruža Tomašić i član moje stranke pa sam zato zbog vas ušao u Sabor. Mojih 19 glasova je, hvala Bogu, zasluženo, preko moje stranke koja je to, koja je te glasova osvojila, kao i većina vaših sadašnjih kolega, a vas, g. Zekanoviću i vaše prepucavanje koje imate sad ovdje služi na vašu diku i priliku. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Milenović Litre, dobivate drugu opomenu. Idemo sada dalje. Sada će stanku obrazložiti, odnosno zahtjev će obrazložiti kolega Pavliček, izvolite. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani, tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput istaknuli da slogan HDZ-a za zadnje parlamentarne izbore, sigurna Hrvatska je davnih dana pao u vodu. Hrvatska je sve, samo ne sigurna država. Hrvatska granica je propusna kao švicarski sir. Migranti šetaju, ne znamo gdje se nalaze, koliko ih trenutno ima, znamo da ih je u prvih 10 mjeseci oko 65 tisuća ilegalno prešlo granicu. Drago mi je da su ovdje predstavnici MUP-a. Ja jučer idem prema Zagrebu, na autocesti između Broda i Okučana na zaustavnom traku 4 migranta. Stanem i pitam ih odakle su, dečki 22, 23 godine. Naravno, sve muški, niti jedne žene, nema djece. Iz Turske. Je li u Turskoj rat? Oni su ušli kod Lipovca. 200 km šetaju autocestom. Gdje je MUP? Šta ih treba netko pregaziti na autocesti? Tko će odgovarati? Ja sam nakon toga nazvao nadležno policijsku postaju i prijavio ovaj incident. Toga imate sve više. S jedne strane, ograđujete premijera, Vladu, pokušavate sačuvati, pod navodnicima, njihovu sigurnost, a s druge strane ne želite staviti vojsku na kritične točke i ogradu na granici i prema BiH i prema Srbiji jer konstantno prelaze i preko Srbije. I nećete dijeliti time Hrvate između, u BiH i u Hrvatskoj jer Hrvati u BiH prelaze granicu preko legalnih graničnih prijelaza, a ne preko šuma, njiva, polja i livada. Hvala vam lijepo. Kolega Pavliček, stanka je odobrena, ali volio bih to vidjeti kad vi, oni hodaju, vi stanete u zaustavni trak, dobar dan, dobar dan i onda oni vama tumače od kud su došli, to. Kolega Barbarić, izvolite, povreda Poslovnika.

Sada ponovno kolega Pavliček ima povredu Poslovnika, izvolite. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Čl. 238, prvo da odgovorim predsjedniku Sabora jer sad je uključen mikrofon, pokazat ću vam snimku poslije kako sam bio na zaustavnom traku i pričao sa migrantima i to je živa istina, a drugo, to uopće ne bi poremetilo odnose prema našem narodu u BiH, naš narod u BiH je nažalost pao na jednu trećinu onoga što ih je nekad bilo katastrofalnom politikom, a naš narod u BiH je već podijeljen granicom, ali prelazi preko graničnih prijelaza i to je vrlo bitno napomenuti. Oni i dalje ostaju otvoreni. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala, kolega Pavliček, ovo je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Zurovec, izvolite. Može, može./... Evo, čl. 238, pa vezano baš za situaciju u BiH, tamo su prava Hrvata već debelo ugroženo zadnjih 10-ak godina, po nekih mjestima vi čak ne možete dobiti niti dokumentaciju, tipa osobnu ili bilo što drugo, isprave na latinici, takva su tu već prava ugrožena, a da bi sad nekakvi odnosi tu bili poremećeni, definitivno ne bi. S obzirom da dolje dosta i često odlazim, mene osobno evo pomalo i vrijeđa da se na takav način i tretira te ljude dolje,

Dakle to su u sve u političke svrhe da ne bi poremetilo odnose i ne bi ugrožilo položaj Hrvata u BiH, ja samo napominjem da to zagovaraju oni koji ne poznaju granicu, ne poznaju stanje na terenu, gdje je granica podijelila jedno selo i jedno polje, gdje s druge strane granice ostaju groblja, ostaje imovina, sad stavite tu žicu i govoriti da to neće poremetiti, a posebno ponavljam da nitko još nije rekao za koliko godina bi se to postavilo i koliko bi to koštalo. Kolega Barbarić ponovo replika pa još jedna opomena ide vama i sada idemo dalje sa zahtjevima za stankom. Kolegice Orešković, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Prije svega želim reći da za razliku od ovog desnog političkog spektra smatram da RH migranti nisu prijetnja i tužno je zapravo slušati kako se ovdje iz Hrvatskog sabora podrivaju strahovi naših građana i to čisto u svrhu političke propagande uoči izbora. Pravi problem i prava prijetnja je negdje drugdje. Jučer se Andrej Plenković hvalio kako je jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih članova vijeća, Europskog vijeća u EU, pa moje pitanje glasi a gdje se zapravo rješavaju problemi i pitanja migracije, na višoj razini. RH to ne može rješavati sama. Što onda radi naš premijer? Niti jučer, a niti danas nismo čuli apsolutno ništa. Kad kažem danas mislim na izvješće koje ćemo danas imati prilike čuti. Ništa o tome kako će se riješiti problem na izvoru njegovog nastanka. Ništa o planovima EU kako će dalje postupati sa pitanjima migrantske krize koja buja u raznim dijelovima svijeta. Dva su ključna problema. Što se tiče Hrvatske u kontekstu nedostatka radne snage problem je to, a to i ovo izvješće pokazuje što Hrvatska zahvaljujući ovoj Vladi Andreja Plenkovića nije država u koju netko želi doći i u njoj ostati. To je prvi problem, a drugi problem što takav Andrej Plenković koji je jučer zvučao kao jedna od epizoda iz Ratova zvijezda kao senator Palpatine koji želi postati europski imperator, ne zna što bi sa jednim od ključnih problema današnjice.

Tako je, hvala vam gospodine predsjedniče. Izjavljujem povredu Poslovnika Članak 238., kolegica Orešković je svojom izjavom grubo uvrijedila i omalovažila hrvatski narod osobito nas hrvatske zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru koji brinemo o nacionalnoj sigurnost rep…, ovo je prvi puta da smo sad u Hrvatskoj čuli od jedne zastupnice da ilegalne migracije nisu prijetnja. Bravo, pa daj to recite Francuzima, Španjolcima, našim susjedima Slovencima, Talijanima, Nijemcima, pa ono će ostat u čudu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Sačiću, ovo je isto bila replika, dobivate opomenu. Kolega Zurovec, stanka, izvolite. Hvala predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba Fokusa i Reformista kako bi se određene stvari dogovorile unutar našega kluba, a i neke stvari pojasnile prema široj javnosti. U principu drago mi je što vidim evo tu sa druge strane sabornice ljude s kojima smo već u više navrata razgovarali baš i o legalnim migracijama, ali i o ilegalnima. Mislim da je ovo tu tema o kojoj se puno priča pogotovo na razini EU, ali se malo toga rješava. Mi ne možemo očito očekivati od EU da će samo tako riješiti probleme na našim granicama bez obzira što se određene stvari nude u vidu Frontexa, ali isto tako smo kao Hrvatska napravili određene krive korake ali to treba gledati unazad 20 godina i to treba istaknuti. Naime, naša temeljna policija i svi ljudi koji se trebaju baviti migrantima je realno potplaćena i potplaćena je zadnjih 20-ak godina. S obzirom da je policija potplaćena mi smo sada u poziciji takvoj da nažalost MUP, ali i sve vezane institucije moraju žicati EU putem projekata novac. E sada ako vi žicate novac naravno od EU e onda je sad već malo teže tražiti pomoć Frontexa bez obzira što je Frontex puno uložio što imaju dobru tehnologiju i što nam mogu pomoći. Drugim riječima mi smo se sa krivim unutarnjim politikama doveli u situaciju da ako ćemo još tražiti Frontex koji se tobože nudi da ćemo nešto, za nešto drugo biti uskraćeni. Fali nam temeljnih policajaca, ali zato imamo primjerice urede za procjenu učinka propisa pa agencije za procjene učinaka propisa, hrpu koje kakvih izmišljenih pozicija, referente za pozivnice, ne znam više što sve mi ne plaćamo, a s druge strane one koji bi nas trebali štititi njih ne plaćamo i zbog toga danas kao jednu posljedicu imamo naravno i ovu migrantsku krizu. ovaj problem, bitna stvar u RH što se tiče ilegalnih migracija na što smo jučer upozoravali gospodina Andreja Plenkovića i na moje pitanje od prije 2 godine koje sam postavio s ovom mjesta, zašto je u proračunu izdvojena stavka za izbjeglice i prognanike od 3 milijarde kuna, tad smo u proračun još imali u kunama kad mi nemamo ni prognanika ni izbjeglica, on je nas napao da smo mi teroristi. Pa gledajte, a premijer Plenković bi prvo trebao znati kad spominje DORH i policiju da oni ne utvrđuju da li je netko terorist ili ne. Vi nemate sudsku presudu, sud je iznad da je netko napravio terorizam u Hrvatskoj. Znači prvo bi to trebao znati ali nema veze. Ja čestitam hrvatskoj policiji ovaj na borbi, ja znam da vi imate strašnu borbu, ali vi radite Sizifov posao jer taj novac nije slučajno izdvojen prije 2 godine samo mi nismo znali za šta je, danas znamo. Vi imate udruge koje u Hrvatskoj dobijaju novac iz proračuna koje idu i vama prave problem na granici da ne možete raditi svoj posao, a iz proračuna dobivaju novac ko što vi dobijete plaće iz proračuna. To su tzv. bubnjari koje ja zovem koji dođu granicu i kažu da ste vi primijenili silu jer je netko ulazio u Hrvatsku bez adekvatnih dokumenata, pa bilo gdje na svijetu probajte ući u neku državu, ako nemate adekvatne dokumente bit ćete uhićeni. Ako hrvatski državljanin dođe na granicu, istekla mu osobna iskaznica platit će kaznu makar cijeli sustav …/Govornik se ne razumije./… poznaje da vi tu živite, radite i plaćate poreze. Jedino za ilegalne migrante to ne vrijedi. Zato samo budite oštri, čuvajte hrvatske granice i nemamo šta drugo reći i mi ćemo vam tu biti podrška sigurno. Hvala vam. Stanka je odobrena. Kolega Hajduković, izvolite. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Kolegice i kolege, tražim stanku u ime Kluba Socijaldemokrata kako bi još jedanput javnosti skrenuli pažnju na neke po nama bitne stvari. Kao prvo tzv. migrantska kriza nije od jučer, ona traje već gotovo 10-ljeće i to nije novi moment niti u politici, niti u sigurnosti našeg kontinenta. Kao drugo, imamo jako puno zamjerki na rad policije, ali što se granične policije tiče ona uživa naše apsolutno povjerenje. Ono što želim istaknuti jest da su ljudi koji čuvaju našu granicu potplaćeni apsolutno, a zazivanje vojsku na granice tim ljudima govori da neko u njih ne vjeruje, da oni svoj posao ne rade kako treba jer ako nam vojska izađe na granicu što to znači, koje su implikacije, što će vojska radit, pucat po ljudima? morate, neke stvari moramo razlučit. Isto tako kad govorimo o broju azila molim vas baratajte sa brojkama kakve stoje, u Mađarskoj nije broj azila 40, razgovarajući sa kolegama njihov broj zas…, za…, zahtjeva, sorry, za međunarodnu zaštitu je puno, puno veći. Isto tako kod prihvata ilegalnih migranata veliki problem je činjenica da se jako malo procesa u azilu zapravo dovrši. Prihvatni centri za azil nisu čuvane institucije, to nisu zatvori, niti oni to mogu biti po međunarodnom pravu i to je problem kojem, koji nema samo Hrvatska, imaju i druge nacije, dakle koje se suočavaju sa ovim problemom, koje su tranzitne zemlje, da većina migranata nestaje prije nego što se postupak završi. Prema tome, još jedanput želim naglasiti da granična policija ima naše povjerenje prilikom čuvanja granica, da nažalost neki ilegalni migranti prolaze to je istina, ali srž problema nije policija, srž problema su krijumčarske, krijumčari

znači nitko nije rekao da hrvatska policija ne radi svoj posao i da se ne vjeruje hrvatskoj policiji, dapače, ali vi imate 6.200 policajaca na granici od 1000 km. Kada to podijelite sa brojem smjena onda vam je 1,5 policijskog službenika na 1 km granice, pa vi meni recite kako da ta 1,5 osoba brani tu granicu? …/Upadica Možemo kad dobijemo riječ se javit za riječ. Kolega Pavliček dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Bulj, izvolite. Hrvatska policija sa svojim mogućnostima radi svoj posao na granici, međutim činjenica je da je hrvatska granica šuplja kao sir, da je u 14 zemalja EU vojska na granicama i ne samo na granicama nego po ulicama i Švedske i ostalih država u EU, Schengen je pao,

nitkome ne…, nikome nećemo dopustiti da nas Mostovce svađa s hrvatskom policijom i HV-om i ako je ko ovdje govorio za hrvatsku policiju i HV onda smo to mi. Al ono što je činjenica da vojska je na ulicama Švedske, to je činjenica, da je 14 država zatražilo povijest vojske, to je činjenica, zato nemojte kolega manipulirati, nemojte spinirati, nego govorimo ovdje istinu u HS. Dobivate opomenu kolega Miletić. Kolega Hajduković, izvolite. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo, isto čl. 238., što se tiče zaštite granice, druge zemlje pokušavaju preuzeti naše metode, tehnologiju koju koristimo, koju sada pokušavamo i izvesti i nije, dakle broj policajaca je takav kakav je, ali tehnologija koju koristimo, znači od senzora, od dronova i drugih modernih tehnoloških dostignuća je zaista nešto gdje smo, ja bih se usudio reći, a prvi u Europi sigurno, a usudio bih se reći i prvi u svijetu. Tako da ako ćemo kod okretanja teza mislim da je policija itekako dostatna da zaštiti našu granicu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Hajduković i ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. Idemo dalje, zahtjev za stankom kolega Daus, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče, uvaženi predstavnici ministarstva na čelu s ministrom i potpredsjednikom Vlade. Tražim stanku u ime Kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta. Sad sam malo poslušao, pa se malo i zapitao, problem nije samo hrvatski, problem nije samo EU, nažalost već mnogo širi kompleksni problem cijele geopolitičke situacije u svijetu koja se događa zadnjih godina i u takvoj situaciji građani od nas očekuju veliku dozu razuma, smirenosti i traženja razumnog rješenja. Posljednjih nekoliko godina građani ove zemlje i ne samo ove zemlje, svako toliko su nažalost proživljavali određena izvanredna stanja, što subjektivno, što objektivno i građanima treba jako osjećaj sigurnosti i stabilnosti. I bez obzira na predizborno vrijeme i razumijući neke političke stvari koje se događaju, pa i u ovom saboru potrebna je odgovornost i svih nas. I pozdravljam rad hrvatske policije, zahvaljujem MUP-u PU Istarskoj jer i tamo je jedna ruta za koju znamo i u razgovorima i s načelnikom zadovoljan sam, znam koliko se trude iako su to posljedične stvari, to nije ona granica prema istočnim susjednim zemljama, ali i tamo uvijek treba bit što kažemo I pitanje je da li je ono što mene zapravo danas zanima i tu očekujem odgovore od, od resornog ministra odnosno od predstavnika, pitanje da li je dovoljno kadrovske i materijalne opremljenosti, to su odgovori koje ja danas očekujem što se tiče same hrvatske policije, a ono što će IDS-u i dalje biti prioritet to je sigurnost i stabilnost građana i RH, a politikanstvo neka bude u drugom planu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Daus, stanka je odobrena i vama. Javlja li se još tko? Ako ne, evo samo da onda rekapituliramo, znači krenut ćemo u 10 sati i 15 minuta, prvo će govoriti kolega Hajdaš Dončić u ime Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, 30 minuta ima pravo govorit. Nakon njega će govorit predstavnik predlagatelja izvješća, a to je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Nakon toga ćemo ići s replikama onda. Na izlaganje kolege Hajdaš Dončića i na izlaganje ministra unutarnjih poslova. Tako da si planirate vrijeme. Sada je stanka do 10 i 15.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom kao što sam i najavio sada će prvi govoriti kao predstavnik predlagatelja Prijedloga Zaključka, poštovani kolega Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Poštovani predsjedavajući i poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, poštovani predstavnici Vlade RH. Želio bih istaknuti da je početkom listopada ove godine sazvana i održana 60. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj je razmotreno izvješće Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju ilegalnih migracija na području RH koje je MUP na traženje Odbora dostavio aktom od 2. listopada 2023. godine. Nakon upoznavanja s podacima iz tog izvješća i provedene rasprave, Odbor je predložio da se to izvješće razmotri na plenarnoj sjednici te je donio zaključak koji glasi: Izvješće o ilegalnim migracijama na području Republike Hrvatske koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost aktom od 2. listopada 2023. godine, uputit će se u dnevni red sjednice sabora, sukladno čl. 44. st. 6. Poslovnika Hrvatskog sabora. Stajalište predsjednika sabora i Odbora za ustav, Poslovnik i politički sustav bilo je da takvo traženje nije u skladu s Poslovnikom i da nema poslovničke obveze da predsjednik sabora postupi po istom. Na prijedlog predsjednika sabora, Odbor je održao novu sjednicu te na svojoj 62. sjednici je donio zaključak koji se nalazi pred vama u formi akta tj. Prijedlog Zaključka o obvezi Vlade RH da podnese Hrvatskom saboru izvješće o stanju ilegalnih migracija na području RH za razdoblje od ulaska RH u Schengenski prostor do zadnjeg dana u mjesecu koji prethodi mjesecu donošenja ovog Zaključka, koji po stajalištu predsjednika sabora zadovoljava sve poslovničke odredbe. Intencija ovog akta koji se nalazi pred vama kao i intencija prethodnog akta je zapravo ista, a to je raspraviti stanje ilegalnih migracija na području RH s osvrtom na podatke od ove godine odnosno od ulaska RH u Schengenski prostor. Sad malo o brojkama izvješća MUP-a koje je bilo dostavljeno Odboru, a koje su nas potaknule zapravo da zatražimo rasprave na plenarnoj sjednici u saboru. Prema podacima Frontexa koji su sadržani u izvješću ministarstva dostavljenom odboru, proizlazi da je u prvih 8 mjeseci 2023. godine na središnjoj sredozemnoj ruti najopterećenijoj ruti za ulazak u Europsku uniju, zabilježeno 123 995 migranata, dok je 70 548 migranata u EU stiglo zapadno balkanskom rutom. U izvješću se Ministarstvo unutrašnjih poslova osvrće na podatke međunarodne organizacije za migrante koja u Srbiji kaže da je iz Srbije u prvih 8 mjeseci, ušlo 69 762 migranta, što je porast od 10% u odnosu na prošlu godinu. 2022. godine je bilo 63 399. Izvješća proizlazi da je Srbija i dalje bazen u koji se slijeva najveći broj nezakonitih migranata koji prolaze zapadno balkanskom rutom, a koje Srbija pomoću određenih političkih i pravnih instrumenata usmjerava prema zemljama zapadne Europe. Dakle, tu je detektiran prvi problem. U odnosu na Bosnu i Hercegovinu, izvješće međunarodne organizacije za migrante, kao i službe za poslove sa strancima te granične policije Bosne i Hercegovine stoji da je ušlo 20 440 migranata, što je 54% više u odnosu na 8 mjeseci 2022. godine kada je evidentirano 13 264 migranta. Jasno je iz ovih brojki da je situacija u RH ne može biti bolja nego što je, tj. da pritisak dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine koja se automatski preljeva na granicu Hrvatske, odnosno na vanjsku granicu Europske unije. Simptomatično je da navedene podatke MUP ističe rezervu s obzirom da su navedeni podaci od strane međunarodne organizacije za migrante i nacionalnih službi ovih zemalja ne prikupljaju na jedan zajednički i sustavan način. Uzimajući u obzir navedene brojke, ajde sad vidimo malo kakvo je bilo stanje nezakonitih migracija u RH tijekom 8 mjeseci ove godine. Dakle navodi se da je hrvatska policija evidentirala 45 887 postupanja vezanih za nezakonite prelaske granice u RH što je 175% više od istog razdoblja iz 2022. godine. Najizraženiji pritisak bio je preko rijeke Save na području policijske uprave Brodsko-posavske, a zbog pojačanja angažmana policije na tom području, migracijska ruta se premjestila na područje policijske uprave Karlovačke i rubna područja policijske uprave Sisačko-moslavačke i policijske uprave Ličko-senjske. S tim u vezi došlo je do povećanog broja izraženih namjera za međunarodnom zaštitom te RH u prvih 8 mjeseci 2023. evidentirala 43 378 izraženih namjera za međunarodnom zaštitom, što je 7 puta više od istog razdoblja u 2022. godini. Od 1. do 8. mjeseca 2022. dakle 5 398. Od tog broja znači to je isto jedan zanimljiv podatak, svega je 1 289 osoba podnijelo zahtjev za azil. Dakle svega 1 289 osoba. Većina osoba koja iskaže namjeru ili čak i podnesu zahtjev za međunarodnom zaštitom se ne zadržavaju na području RH, dakle naglašavam ne zadržavaju se na području RH već pokušavaju nezakonito napustit RH prema nekoj od zemalja zapadne Europe čime zloupotrebljavaju sustav azila što zapravo doprinose povećanju stope tzv. sekundarnih migracija. Ministarstvo unutrašnjih poslova izvijestilo je Odbor i o kompenzacijskim mjerama za razdoblje u prvih 8 mjeseci 2023. godine te navelo da je tijekom provođenja istih hrvatska policija izvršila provjeru na 131 731 vozila i 205 tisuća osoba. Rezultati tih provjera kroz kompenzacijske mjere bile su slijedeći. Evidentirano je 731 kazneno djelo iz čl. 326. Kaznenog zakona, što je zapravo protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u RH ili drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma što je porast od 13% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. 2022. godine od prvih 8 mjeseci to je bilo 646 kaznenih djela. Vidljiv je i značajan porast od 45,7% u broju otkrivenih krijumčara migranata kojih je tijekom promatranog razdoblja 2023. godine bilo 765, a u istom razdoblju 2022. 525. U raspravi je bio istaknut i novi podatak da je tijekom godine hrvatska policija uhvatila i pokrenula kazneni postupak za više od 950 osoba za kazneno krijumčarenje ljudi što je Hrvatsku pozicioniralo negativno, dakle u vrh država članica EU po tom pitanju. S tim u vezi postavljeno je i pitanje na odboru njihovog sankcioniranja, odnosno relevantnoj sudskoj praksi. Sad se više neću osvrtati na preostali dio izvješća MUP-a koji je razmotren na 60 sjednici odbora kao što su problemi prostornih kapaciteta za provođenje postupka registracije tražitelja međunarodne zaštite, stanje na području …/Govornik se ne razumije./… misije kao i na nezavisni mehanizam nadzora te suradnju sa FRONTEX-om na području povratka jer i ove brojke nedvosmisleno ukazuju na potrebu da se ova problematika koja je bitna za unutarnju nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske ali i za sigurnost država članica EU i Europske unije u cjelini raspravi i na današnjoj plenarnoj sjednici. Ukazat ću samo na to da su na sjednici Odbora pojedini članovi iznosili podatak da je s bosansko-hercegovačke strane pucano prema Hrvatskoj policiji, te da se tako stvara izniman osjećaj nesigurnosti kod građana Republike Hrvatske koji žive u pograničnim dijelovima Republike Hrvatske, ali i u cijeloj Hrvatskoj. S tim u vezi neki članovi odbora izrazili su i prijedlog da se aktiviraju Oružane snage Republike Hrvatske radi pružanja potpore graničnoj policiji u zaštiti vanjskih granica Republike Hrvatske. S obzirom da je danas objedinjena rasprava o našem prijedlogu zaključka izvješće o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske za razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u Hrvatski sabor na vlastiti poticaj sukladno članku 123. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora ne čekajući da ju na to obveže Hrvatski sabor sad ću se vratit na podatke koje je Vlada Republike Hrvatske iznosi u tom izvješću, a koje obuhvaćaju razdoblje od 1.1.2023. odnosno pokrivaju razdoblje koje je odbor zatražio svojim aktom. Brojke izvješća koje se odnose na razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor, dakle do 31.10.2023. dakle 10 mjeseci su zabrinjavajuće. Ta zabrinutost ne proizlazi samo iz površnog stava da hrvatska policija ne zna ili ne radi dobo svoj posao, jer smatram da je hrvatska policija obučena i opremljena da radi svoj posao već iz rekursa trenutne političke odnosno sigurnosne i ekonomske situacije u svijetu, ali i situacije u našem bližem i daljnjem susjedstvu. Brojke su sljedeće. Od početka godine do konca listopada 2023. godine hrvatska policija je evidentirala 62452 postupanja vezano za nezakonite prelaske granice u Republici Hrvatskoj. Ta brojka je za 73% veća od istog razdoblja prošle godine kada je evidentirano 36 059 postupanja. E sad pazite podatak. Najzastupljeniji državljani su Afganistan 21195, Turska 10512, Maroko 50970, Pakistan 5100, Irak 3706 i Bangladeš 2645. Dakle, vidljivo je da ove države trenutno nisu u ratu, te se najvjerojatnije radi o ekonomskim migracijama. Neovisno što podnositelj navodi da je promatrajući 2023. godinu vidljivo da je pritisak rastao svaki mjesec do kraja ljeta, a da su u rujnu i listopadu vidljivi pad u brojkama dakle migranata. Taj pad je mali, zapravo je nebitan. Ako uzimamo u obzir brojke koje pokazuju stvarno stanje, a to je da je u Republiku Hrvatsku nezakonito ušlo 72% ilegalnih migranata više nego prethodne godine. I ovdje se spominje da je najveći pritisak i nadalje na Policijsku upravu Karlovačku, te rubna područja Policijske uprave Sisačko-moslavačke, Policijske uprave Ličko-senjske. Dakle, nakon što su te sve rute, pa čak i one koje su vodile prema Velikoj Kladuši, Bihaću usmjerene na područje Brodsko-posavske županije. Od 21448 postupanja u Policijskoj upravi Karlovačkoj pogranična policija Cetingrad evidentirala je 9412 postupanja, a Policijska postaja Slunj evidentirala je 7444 postupanja što pokazuje koliko je zapravo veliki pritisak na tako malom području u Republici Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske u svom izvješću jasno ističe da možemo očekivati da će ta područja kontinuirano biti pod pritiskom iz razloga što su u odnosu na teret blizu druge EU države i prihvatne centre u BiH koji su uspostavljeni od strane tamošnjih vlasti u blizini hrvatske granice te se samim time i posljedično najugroženija područja za djelovanje krijumčarskih grupa. U odnosu na već prethodno navedene brojke za prvih 8 mjeseci ove godine po pitanju iskazivanja namjere za međunarodnom zaštitom Vlada RH navodi da je u 10 mjeseci ove godine broj izraženih namjera za međunarodnom zaštitom izrazilo 60440 osoba što je pet puta više nego u cijeloj 2022. godini. U 2022. godini to je bilo 12872. sad mogu konstatirati za ono što je ja vjerujem dobro znano svima, a to je da je 97% osoba koje su iskazale namjeru ili čak podnijele zahtjev za međunarodnom zaštitom da se ne zadržavaju na području Republike Hrvatske već pokušavaju nezakonito napustiti Republiku Hrvatsku prema nekim od zemalja Zapadne Europe čime zloupotrebljavaju sustav azila. U izvješću Vlada Republike Hrvatske osvrće se i na postupanje i postupak READ misije pa navodi da su tijekom 2022. i 2023. godine kroz bilateralne dogovore sa nadležnim tijelima Bosne i Srbije postignuti

za njihov prihvat dok je u stvarnosti vraćeno svega 2279 migranata. Isto se smatra napretkom ako se uzme u obzirom da je tijekom 2022. godine vraćeno 769 migranata. Prema Srbiji i u istom razdoblju je upućeno 663 zahtjeva za vraćanje 663 migranata od čega je za 400 odgovoreno pozitivno, a u stvarnosti je vraćeno 290 migranata. U odnosu na krijumčarenje i pomaganje nezakonitom prelasku državne granice Vlada Republike Hrvatske navodi da je u prvih 10 mjeseci ove godine evidentirano 116 kaznenih djela iz članka 3., 26. Dakle, to je Kazneni zakon za protuzakonito ulaženje i kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili potpisnici Schengenskog sporazuma što predstavlja porast od 32% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. 769 Kazneni zakon, dakle članak 326. Vidljiv je i značajan porast od 64% u broju otkrivenih krijumčara kojih je u promatranom razdoblju 2023. godine evidentirano 1103, dok je u 2022. bilo evidentirano 672. Moram napomenuti također da je odbor od Ministarstva pravosuđa i uprave, dakle zatražio podatke, dakle to još uvijek nije obligatorno i da je Ministarstvo pravosuđa i uprave poslalo podatke o broju osoba protiv kojih su u razdoblju od 1.1.2023. do 31.10.'23. pokrenuti postupci za kaznena djela u vezi s krijumčarenjem ljudi te sa sankcijama u slučaju njihova izricanja u okončanim sudskim postupcima. Od 342 pokrenuta predmeta kojim je obuhvaćeno 324 okrivljenika okončano je 267 predmeta kojim je obuhvaćeno 324 okrivljenika. Simptomatično je da je za 101 okrivljenik izrečena uvjetna osuda, a djelomično uvjetna osoba, osuda za 163 okrivljenika. bitno je ovdje napomenuti da je u 267 predmeta u 68 predmeta je donesena presuda na temelju sporazuma stranaka u fazi potvrđivanja optužnice da vam je 84% okrivlje…, za 84% okrivljenika vam je izrečena uvjetna osuda. Znači 32 uvjetne i 35 djelomično uvjetnih osoba, dok je protiv 12 okrivljenika izrečena bezuvjetna kazna. Znači kazne su vam godinu dana zatvora, od godinu do dvije, maksimalno tri, a novčana kazna od tisuću do 10 tisuća eura. Sad ću citirat suca, jednog suca Vrhovnog suda koji kaže, blaža od one koja bi istom počinitelju bila izrečena nakon kontradiktorno provedenog dokaznog postupka. Sve kazne se izriču javno i kao takve ostvaruju svoju svrhu generalne prevencije tj. upoznavanja opće javnosti s kaznama koje bivaju izrečene u sudskom postupku počinitelja kaznenih djela. Završetak citata. Ovo su podaci nad kojima bi se svi mi trebali malo zabrinuti jer baš nam ne ulijevaju povjerenje. Znakovito je također da se povećao udio stranaca počinitelja kaznenih djela krijumčarenja te se sada radi o omjeru 70% stranaca i 30% hrvatskih državljana što vjerojatno otežava i sam rad tj. aktivnost hrvatske policije u borbi protiv te vrste kriminala. Po pitanju provedbe kompenzacijskih mjera koje su uspostavljene od 1. siječnja 2023. godine odnosno nakon ulaska u Schengenski prostor provjereno je tisuću 5, 156 tisuća 997 vozila i 251 tisuća osoba. Kroz te provjere otkriveno je 24 tisuće 968 migranata koji su posjedovali rješenje o povratku ili su već prethodno izrazili namjeru za međunarodnom zaštitom, a koji su upućeni da postupe po rješenju ili se vrate u prihvatni centar te su odvraćeni od nezakonitog prelaska u Sloveniju te 479 osoba protiv kojih je pokrenut postupak zbog počinjenja kaznenog djela iz Članka 326. Kaznenog zakona krijumčarenja ljudi. Brojke su ovdje kristalno jasne kolegice i kolege i ukazuju da tzv. dablinski sustav više nije funkcionalan. Važeća pravila dovode do iznimnog pritiska na azile sustave država članice koje se nalaze na vanjskoj granici EU posebice na Hrvatsku koja ima najdulju kopnenu granicu u EU ali sekundarno i na azilne sustave država članica koje su krajnji cilj migranata. Nadalje, Vlada RH je u svom izvješću ponovno ukazala na problematiku bezviznog režima BiH i Srbije i Crne Gore u odnosu na zemlje koje predstavljaju migracijski rizik i koji nije usklađen s viznom politikom EU te je te je istakla da Srbija ima bezvizni režim sa 16 zemalja, BiH s 8, Crna Gora s 11 pri čemu je s aspekta nezakonitih migracija najveći problem u liberalnom režimu koje ove 3 države imaju sa Kinom, Turskom i Rusijom. Kada se tome pridoda instrumentalizacija migranata tj. preusmjeravanje rute iz Srbije u Bosnu dolazimo i do ovih brojki, a isto tako disperzira se pritisak na vanjsku granicu EU. Simptomatično mi je da su obje države i Srbija i BiH svoje smještajne centre za migrante, a to su Adaševci, Šid, Sombor i Principovac u Srbiji te Sedra, Miral, Borići i Bira u Bosni smjestili uz samu granicu s Hrvatskom. To je još jedan pokazatelj da Srbija i Bosna ne provode nadzor svoje granice na dijelu u kojem migranti ulaze u te države. Cilj takve politike je omogućiti da se i dalje vrši pritisak na vanjsku granicu EU tj. RH i olakša ilegalnim migrantima nezakonit prelazak Scengenske granice i ulazak u EU. S obzirom da je zapadno balkanska ruta i nadalje jedna od ruta s najvećim oterećenjem te je do 15. listopada 2023. godine evidentirano 91 tisuću 167 migranata što je zapravo svrstava na drugo mjesto odmah iza srednje mediteranske rute koja ima 139.697 nelegalnih migranata, a uzimajući u obzir neriješenu situaciju s prvim susjedima proizlazi da će RH trpjeti ovakav migrantski pritisak sve dok EU, dakle vraćam se na EU ne uspje sa susjednim državama, ali i državama iz zapadno balkanske rute realizirati sporazume Frontex i potaknuti ih na prilagodbu viznog režima i adekvatnu zaštitu njihovih granica. Nužno je naći rješenje ove kompleksne situacije na razini EU, a Hrvatska dotada mora nedvosmisleno štiti svoju granicu koja je ujedno i Schengenska granica EU. Zaključno, smatram da je bilo vrlo važno ovu temu otvoriti na plenarnoj sjednici sabora, razmotriti sve elemente ove situacija koja razmjerom svoje kompleksnosti ukazuju na nemogućnost da se jedna država isključivo svojim angažmanom riješi problem s kojim se, s kojim se suočavaju sve razvijene države zapadnog svijeta, jer gledajte migracije su počele 1492. su bile prve migracije. Dakle, migracije postoje oduvijek i '492. znam ja što pričam ne brini bile, one su bile zvanične migracije su počele i te migracije i te migracije se moraju riješiti generalno u EU. Hrvatska to sama ne može riješiti. Dakle, tu imamo dvije stvari, pritisak na EU prva i druga stvar pritisak EU i Hrvatske na Srbiju i BiH, dakle da riješe tzv. pitanja bezviznih režima sa drugim granicama. Zaključno, smatram da bi ovo izvješće u saboru trebao biti početak jednog kontinuiranog obraćanja Vlade RH i MUP-a Hrvatskom saboru po ovoj temi i to se zapravo ne bi ni na koji način trebao utopiti u raspravi o Godišnjem izvješću o radu hrvatske policije nego zapravo ovo zavrjeđuje dakle jednu temu da hrvatski parlament kao predstavnik tijela svih građana RH zapravo o ovoj vrlo važnoj temi argumentirano, bez prevelikih emocija kako bi ja rekao zauzme određen stav. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Evo sada ćemo taman smo završili pa samo bih htio prije nego što odu da pozdravimo učenike i učenice Waldorfske osnovne i srednje škole iz Zagreba. Dobro došli. Dobro. A sada pozivam potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da predstavi Izvješće o stanju ilegalnih migracija na području Republike Hrvatske za razdoblje od ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor, izvolite potpredsjedniče Vlade. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi zastupnice i zastupnici. Dozvolite mi da ispred Vlade RH predstavim Izvješće o stanju ilegalnih migracija u RH od našeg pristupanja Schengenu zaključno sa 31. listopada 2023. g. Svi ste upoznati sa Izvješćem, dobili ste ga na svojim stolovima, dobar dio toga je upravo iskomunicirao i predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, tako da bih se u ovom uvodnom izlaganju probao fokusirati na ključne teme, ali i određene komentare koje smo imali priliku čuti posljednjih dana. Dakle svi relevantni podaci koji se tiču stanja nezakonitih migracija u Hrvatskoj nalaze se u Izvješću i ipak ću naglasiti da je potrebno reći kako ovakve brojke bilježimo uslijed porasta nezakonitih migracijskih kretanja duž cijele zapadnobalkanske rute i naravno da se to posljedično odrazilo i na hrvatsku granicu. Ovdje bi možda zastao i rekao podatak koji može približiti uvaženi zastupnicima i javnosti o kakvom se problemu radi, dakle ja neću govoriti da migracije postoje od kad je svijeta i vijeka i da je to nešto što prati ljudski rod od samih početaka, ali ove godine je na područje EU nezakonito ušlo oko milijun migranata, dakle nezakonitih migranata, tako da je i ove brojke koje mi iznosimo, kad je u pitanju RH, možda lakše percipirati i gledati kroz jedan kontekst onoga što se događa. Također, kad govorimo upravo o Hrvatskoj, potrebno je imati u vidu da velik dio tih ilegalnih migranata dolaze iz tog tog zapadnobalkanskog bazena i da se oni već neko vrijeme nalaze tamo, dakle ne samo oni koji trenutačno dolaze, već i po različitim smještajima, kapacitetima u BiH, što formalni, što neformalni, to su sve ljudi koji nastoje doći do svojih krajnjih destinacije koje su, kao što vam je i poznato, uglavnom zemlje zapadne Europe. U prvih 10 mjeseci ove godine, Hrvatska je policija evidentirala 62 452 postupanja vezano za nezakonite prelaske granice, što je za nekih 73% više od istog razdoblja prošle godine, a prema nacionalnoj strukturi, to smo već konstatirali, najzastupljeniji su državljani Afganistana, Turske, Maroka, Pakistana, Iraka i Bangladeša. Kada pogledamo pritisak odnosno kretanje na mjesečnoj razini, vidimo da je pritisak konstantno rastao do kraja ljeta,

izvijestio i na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, policija je u prvih 8 mjeseci ove godine evidentirala 45 889 postupanja vezana za nezakonite prelaske i u tom trenutku, a to je bilo negdje prije mjesec dana na odboru, tada je bilo u usporedbi sa prošlom godine, 175% više. Dakle danas nakon mjesec dana je taj porast 73% u odnosu na podatak koji je iznesen tada, dakle pritisak se značajno smanjio, također se smanjio i kad uspoređujemo listopad ove godine i listopad prošle godine, primjerice, ove godine je taj pad od 51% dakle u listopadu ove godine je bilo 5 939, a u listopadu 2022. g. je bilo 12 102. Jedina je razlika što onaj listopad nije bio razdoblje pred parlamentarne izbore pa vjerojatno je i to dobrim dijelom razlog zašto danas se inzistira na svim ovim podacima. Moramo također, imati u vidu da je ukupni broj od 62 452 nezakonita prilaska, prelaska granice ove godine najviše generiran u prva 4 mjeseca 2023. g., a tada je većina tih prelazaka bila preko rijeke Save, njih čak 20 800, što je onemogućavalo sprječavanje i odvraćanje nezakonitih prelazaka, a hrvatska policija zbog konfiguracije, zbog prirode tog smjera je zapravo više se angažirala na spašavanje života migranata od utapljanja, nego što ih je efektivno mogla spriječiti, pogotovo kad prelaze u nekakvim splavovima, čamcima, tu opcije koje stoje pred policijom nisu velike. Dakle ukoliko idete gurati te čamce prema obalama BiH ti ljudi će se potopit, a ukoliko ih ne spašavate nadam se da to nije poruka koju bismo trebali reći, uostalom rekli, što rekli, hrvatska policija sigurno neće raditi nešto što je protuzakonito, protiv nacionalnog zakonodavstva, protiv humanitarnog niti će sebe izložit za bilo kakvu ideju koja bi hrvatskog policajca mogla izvesti pred domaće ili međunarodno sudište. Trenutno je kao što je već rečeno najveći pritisak na području PU Karlovačke, a uz sve ove okolnosti i o tome je bilo već govora, pritisku na hrvatske granice pridonosi bezvizni režim koji provodi Srbija sa 16 zemalja, BiH sa 8, Crna Gora sa 11 zemalja sa kojima EU ima vizni režim. Ovo su sve države koje su kandidati za članstvo u EU i u cijelom nizu kriterija koje moraju ispuniti kad govorimo o njihovom pristupanju EU, podrazumijevaju, i vizni režim koji vrijedi među državama članicama EU. Ono što bi posebno istaknuo, a to je da je, postoji neadekvatna aktivnost i kapacitet graničnih policija u cijeloj Europi, ali ovdje pogotovo u BiH i, pa i Srbiji. Primjerice BiH ima svega ima svega 1.800 pripadnika granične policije koji su raspoređeni na graničnim prijelazima, a samo njih stotinu štiti zelenu granicu, a znamo da preko zelene granice uglavnom odnosno u najvećem dijelu prolaze nezakoniti migranti. Dakle kad to imate u vidu onda ono što mi tvrdimo ima itekakvo utemeljenje da zapravo najveći broj detekcija detekcija i sprječavanja kretanja migranata na ruti koja vodi prema nama provodi zapravo jedino hrvatska policija. U tom smislu bi želio istaknuti da još jedan pokazatelj, a to je da je broj odvraćanja od nezakonitih prelazaka granice samo s područja Unsko-sanskog kantona u BiH ove godine više od 71 Uzimajući u obzir da je u Srbiji ove godine ušlo skoro 84 tisuće migranata, u BiH 69 tisuća migranata, mislim da dovoljno svjedoči o tome koliko Hrvatska učinkovito štiti vanjske granice, a podatak koji smo također naveli u izvješću međutim njega se nerijetko zaobilazi, pa i posljednjih nekoliko dana, a to je da primjerice Mađarska koja očito služi kao primjer barem djelu našeg javnog prostora kad govorimo o odnosu prema migrantima, ove godine unatoč svojoj zapaljivoj i čvrstoj retorici, unatoč dvorednoj žici na granici je primilo odnosno u nju je ušlo 20 tisuća migranata više nego u Hrvatsku. ćemo i do toga. …/Upadica predsjednik: Kolega Raspudić, nemojte dobacivat, imate vremena i objasnit ćete svoje stavove kasnije. Izvolite./… S obzirom da smo proteklih dana od pojedinih aktera zastupnika mogli čuti prijedloge o angažmanu vojske u zaštiti granice, vi znate da je Zakonom o nadzoru državne granice predviđena mogućnost pružanja potpore oružanih snaga i to onda snaga i to onda kada MUP i Vlada odnosno predsjednik Vlade ocijene to potrebnim zbog sigurnosnih ili humanitarnih razloga. Tu bi samo podsjetio na jednu činjenicu, da danas imamo ovih 62 tisuće, 2015. i 2016.g. smo imali 10 puta više, gotovo 700 i nije bilo vojske, niti je itko tražio vojsku na granicama, dakle 10 puta više. Koja je razlika? Vjerojatno se i to može povezati sa političkim kalendarima. U dodatni argument koji bi ovdje istakao je da u okolnostima u kojima se danas nalazi Europa, u kojima se nalazi EU, u kojima se nazali Hrvatska, govorimo o prije svega o ratu, agresiji na Ukrajinu, o ovoj situaciji koja prijeti da eskalira na Bliskom Istoku, HV treba ostavit da se bavi svojom ustavnom zadaćom, da se oprema, da se uvježbava i ne je koristiti za nešto gdje ona s jedne strane nema ovlasti, s druge strane ona, sve što ona može logistički pomoć mogu pomoći i druge institucije, pogotovo javna poduzeća koja izlaze policiji u susret kad govorimo o krčenju određenih pravaca šuma, Hrvatska policija sigurno može odraditi ovaj posao i odrađuje ga. Može to sad zvučati malo pretenciozno, ali ja vam iz iskustva govorim, a možemo i o usporednim statistikama da je to jedna od najučinkovitijih i najsposobnijih graničnih policija u Europi koja jamči sigurnost hrvatskim građanima. Jer kad pogledate, a i o tome će vjerojatno danas biti riječi kad pogledate sve parametre po kojima se mjeri sigurnost Hrvatska je samom vrhu i Europe i svijeta. Imate istraživanje koje je bilo prije mjesec dana da je Hrvatska 14 najsigurnija zemlja na svijetu. Imate nekoliko istraživanja kad o tome možemo konkretno po kojima je Hrvatska prva po sigurnosnim pokazateljima u Europi. E sad zašto nekome nije u interesu da ne moramo mi o tome govoriti svakog dana, ali državu koja ima takvo stanje sigurnosti proglašavati nesigurnom ne znači misliti dobro, ne znači da ćemo time išta dobroga napraviti osim što ćemo mi dolaziti, dolazit ćemo ovdje i uporno ćemo vam govoriti da pokazatelji nisu oni koji jesu pogotovo kad čujemo prijedloge da se treba organizirati narod u nekakve oružan straže i to u područjima Hrvatske gdje sveukupno imamo 1,5% od ukupnih migracija. Ili primjerice u gradu u kojem ove godine nemate ni jedno kazneno djelo koje je prouzročio pripadnik migrantske populacije. Što bi onda trebale neke druge županije koje imaju puno veći broj ilegalnih prelazaka. Oni bi valjda morali koristiti oružje zadnjega dana da bi se tome suprotstavili. Pretpostavljam da i to nema veze sa političkim kalendarom. Što se tiče porasta izraženih namjera za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, dakle ove godine imamo 60440 izraženih namjera. Od toga je samo 1446 osoba zaista i podnijelo zahtjev za međunarodnu zaštitu, a velika većina tih ljudi koji su i podnijeli ili nisu podnijeli zapravo u međuvremenu napusti RH koliko god to možda dijelu političkog spektra nije drago čuti to je činjenica. To je činjenica kojom se mi rukovodimo. Dakle, mi se rukovodimo time da 97% njih ne ostaje u Hrvatskoj. Kad bi oni ostajali u Hrvatskoj onda bismo imali jednu drugu situaciju i za nju bismo nalazili odgovarajuća rješenja. Što se tiče Dublinskog sustava o kojem je govorio gospodin Dončić i s tim se mogu, sa tom konstatacijom, uostalom ona nije ni po čemu nova složiti da on zapravo godinama ne funkcionira. To je prvenstveno zbog dugotrajnih sudskih postupaka i mogućnosti žalbe koju migranti koji kad dođu u Njemačku, Belgiju, Nizozemsku zapravo koriste sve pravne mogućnosti a postoje posebni uredi, posebne službe koje se bave da im tu pomogne kako bi izbjegli vraćanje u zemlje prve registracije, s tim da u Hrvatsku bez obzira na našu registraciju treba biti jasan. I kad o tome govorimo jedan veliki dio tih ljudi koje mi registriramo Hrvatska im nije prva zemlja jer su morali ući ili kroz Grčku ili kroz Bugarsku ili kroz Rumunjsku. U Hrvatsku je 2022. godine temeljem Dublinske uredbe vraćeno 167 migranata. Ove godine njih 891. Od svih osoba koje smo mi prihvatili kroz Dublinski transfer svega njih 10 se trenutno nalaze u Hrvatskoj. Dakle, jasno je da je Hrvatska tranzitna zemlja što je faktor po kojem mi naravno donosimo i procjene i odluke i funkcioniramo praktički te analize radimo svakodnevno. Ovdje je bilo govora i o Paktu o stabilnosti kojim je predviđen mehanizam solidarnosti i odgovornosti prema kojem su države članice dužne pružiti podršku državama koje su pod najvećim migracijskim pritiskom. I onda se spominje da bi Hrvatska trebala nekome platiti 20000 eura da uzme azilante iz Hrvatske. Prvo, ta situacija ne postoji. Kad bi to i bilo usvojeno bilo bi upravo suprotno. Dakle netko bi morao platiti Hrvatskoj ako ne želi primiti 20000 eura za jednog migranta s tim da je to još uvijek daleka priča. Što se tiče FRONTEX-a i o tome smo govorili i o tome se govori i o raspoređivanju snaga FRONTEX-a na hrvatskim granicama. FRONTEX trenutno raspolaže sa svega 2 210 službenika, od kojih su 1 155 pripadnici stalnih snaga, a 1 055 su zaposlenici Frontexa koji rade u Varšavi i koji ne idu na teren. Dakle operativne snage Frontexa, kad izuzmemo te ljude i one koji radi u sustavu ETIAS-a je svega 970 pripadnika stalnih snaga Frontexa. Činjenica je da postoje planovi da do 2027. Frontex ima 10 000 pripadnika, ali mi smo danas, 2024. i nema ih niti 1 000, a to govori o ambicijama i entuzijazmu država članica da šalju svoje ljude u Frontex. Za razliku od njih, Hrvatska i tu prednjači pa u ovom trenutku ima 170 pripadnika hrvatske policije koji jesu u sastavu Frontexa koji rade i u Grčkoj i u Sjevernoj Makedoniji, na granici između Srbije i Bugarske, Bugarske, pardon, 108 hrvatskih policijskih službenika je trenutačno uključeno u operacije Frontexa. Inače, u Hrvatskoj postoji 46 službenika Frontexa koji pružaju podršku hrvatskoj policiji u postupcima vraćanja nezakonitih migranata te detektiranja krivotvorenih dokumenata. Osim toga, Hrvatska je zemlja koja organizira ponajviše tečajeva za snage Frontexa koja ima svoje mentore, koja ima svoje predavače, koja to radi na sustavnoj bazi, dakle mi smo aktivni u smislu da obučavamo Frontex, a ne da bi oni neće, nešto nas naučili, pogotovo, možete zamisliti, pogotovo vi gospodo koji ste bili u ratu, znate, vrlo dobro se sjećate razdoblja i onih predstavnika EU, pa i UNPROFOR-a i toga koliko je efektivna bila neka njihova pomoć, otprilike vam se to svodi i kad govorimo o Frontexu. Ono što je nama bitno, to je da Frontex ode u BiH, da Frontex da, da potpišu sporazum, da Frontex potpiše sporazum sa Srbijom. Mi na tome cijelo vrijeme radimo i što se tiče Srbije, neke zadnje informacije iz Komisije govore da bi do kraja godine trebali potpisati novi statusni sporazum. Što se tiče BiH, nažalost tamo to ide sporije, ali Frontex tamo bi nam bitno olakšao situaciju, ne zbog njegove brojnosti i zato što bi oni, ne znam, zaustavljali migrante, međutim, imali bi bolji uvid u to što se događa u BiH i kao jedan neovisan, neovisna agencija o tome informirala vlasti odnosno predstavnike europskih institucija, primjerice, kad govorimo o zračnoj luci u Sarajevu, da li ljudi koji tamo dolaze, primjerice, iz Turske, bez viza, da li bi po profilaciji koju rade stručne osobe iz Frontexa odgovarale nekome tko je došao provesti, ne znam, tjedan ili 2 tjedna u Sarajevu ili se može već ocijeniti da taj, ukoliko nije došao sa povratnom avionskom kartom, ukoliko nema stvari za 10-ak dana i ne znam ni ja, koliko planira ostati, već bi bio kvalificiran za povratak nazad u Tursku. time bi se spriječio dolazak tih ljudi na hrvatske granice, a njih je oko 20%, kad vidimo ukupne brojeve na našim granicama. Ovdje je bilo govora o, i bit će još i o provedbi kompenzacijskih mjera, o tome koliko smo uhitili krijumčara, to je nešto što mi već 5 godina na svakom na svakom vijeću komuniciramo i kako to ide, treba proći 5 godina da EU organizira prvu međunarodnu konferenciju o .../nerazumljivo/... krijumčarima migranata koja će se održati 28. ovog mjeseca. Kad govorimo o sigurnosti i ugrozi od terorizma, ja ću vam samo iznijeti nekoliko podataka da vidite koliko se tome posvećuje pozornost u hrvatskoj Vladi, ministarstvu, policiji. Dakle apsolutno sve osobe se i migranti i oni koji ulaze preko granica provjeravaju kroz Šengenski informacijski sustav, ali i kroz američku bazu podataka o osobama koje se mogu dovesti u vezu sa, ajmo to tako reći, općenito s terorizmom. Od lipnja 2017. g. od kad je Hrvatska dobila pristup Šengenskom informacijskom sustavu do danas hrvatska policija izvršila 2,5 milijarde u okviru kojih je identificirano 81 664 osoba, vozila ili putnih isprava za kojima je raspisana potraga. Hrvatska je po tome 2022. g. bila 4. država članica EU, a znamo po veličini Hrvatske da smo daleko manji od velike većine članica. To samo govori o tome da se radi posao, da se radi posao i kad govorimo o FBI-ovom Terrorist Screening Centru gdje smo temeljem strateškog partnerstva ušli 2021. godine. U ovom trenutku smo jedina europska država koja ima potpuno automatiziranu provjeru podataka sa FBI-em. Do sada smo imali nekih 8770 pogodaka kako to kažu u u policiji, odnosno osoba koje bi se mogle dovesti u vezu sa terorizmom i kojima je spriječen ulazak u Republiku Hrvatsku upravo na temelju tih baza. Vi znate da smo mi često bili i preko i u Americi, da smo potpisivali sporazume. sporazume. Ovo je plod toga, dakle spriječiti 9000 ljudi da na temelju te razmjene podataka uđu. U svakom slučaju siguran sam s obzirom da vrijeme istječe, a uzimajući u obzir migracijske pritiske sa kojima je suočena cijela Europa, Europska unija Hrvatska nije izložena masovnom i nekontroliranom priljevu migranata koliko god se neki trudili to prikazati na taj način. Hrvatska će nastaviti poduzimati sve potrebne mjere i aktivnosti zaštite i nadzora vanjskih granica u daljnje ulaganje i u materijalnoj i u profesionalni standard i kapacitete granične policije koja je najaktivnija i najbrojnija u ovom trenutku u EU i koja od 2015., 2016. u niti jednom trenutku nije osjetila tzv. prazan hod, dakle 24/7 već šest godina. I sigurno oni ne bi bili toliko učinkoviti da sustav ne brine i o njihovom profesionalnom i materijalnom statusu. Dakle, ovakvim predanim radom Hrvatske policije Hrvatska nikad nije bila, nije sada i neće biti u budućnosti nikakav hot spot za migrante. Nadam se da ovo o čemu smo vam do sad govorili potvrđuje to, a sa zadovoljstvom ćemo odgovarati na vaša pitanja. Izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče i ministre. Ja vas molim da sad pozdravite učenike Osnovne škole Ljubeščica koji su naši gosti gore.

jer po Zakonu o granicama članak 5. stavak 3. pročitajte da hrvatska policija može se aktivirati na granicama i hrvatska vojska. Znači lažete, svjesno obmanjujete hrvatsku javnost. Granica vam je šuplja ko švicarski sir. 62000 migranata vam je ušlo, 75% više nego prošle godine. Slovenija zatvorila granice, a vi, zbog čega je Slovenija zatvorila granice? …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Vi ste to koristili kao repliku dobivate opomenu. Imamo povredu Poslovnika poštovani Željko Sačić. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam gospodine predsjedavajući. Vjerujem da me nećete opomenuti, dapače budete me nagradili. Pa pomoćniče, odnosno potpredsjedniče Vlade, gospodine ministre vi ste danas za ovom govornicom strahovitu uvredu protivnu demokratskoj praksi koja nije zabilježena već dugo u Saboru rekli da ljudi, saborski zastupnici savjesno koji odgovaraju, brinu o nacionalnoj sigurnosti vi ste ih proglasili nacionalnim izdajnicima koji blate Republiku Hrvatsku. Pa ne možete tako! Pa mi propitkujemo upravo, pronalazimo rješenje za boljitak hrvatskog naroda. Na žalost ne mogu vas pohvaliti, jer ovo ste ipak vi koristili kao repliku pa dobivate opomenu. Sljedeća povreda Poslovnika poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Članak 238. omalovažava nas kolega Bulj, a i kolega Sačić jer govori ono što ministar nije rekao apsolutno nego je čak i objasnio zbog čega vojska nije i neće ići na granicu, ali to njih uopće ne interesira. Zašto? Zato što Most ima svoje statistike, a temeljem tih statistika su ponudili rješenje. Miro Bulj je ponudio seoske straže. Čuli smo i zbog čega i koliko je ljudi prošlo kroz kraj u kojem on govori.

Poštovani uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora članak 238. Doista mislim ako ćemo danas raspravljati na ovakav način kao što kolega Bulj pokušava implementirati u hrvatski medijski prostor da ćemo, prvo vidim da sad više nisu ni straže dovoljne, sad bi i vojska došla. Kolega Bulj pet ljudi je na području Sinja nezakonito migriralo. Znate kako su migrirali? Da su švercali duhan. O čemu mi pričamo? Hoćete po Dinari hvatati švercere duhana sa narodnim stražama? I vi ste ovo koristili kao repliku, dobivate opomenu. I sljedeća povreda Poslovnika poštovani Dražen Srpak. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj, ja živim u gradu i tam sam gradonačelnik koji je na granici sa Slovenijom. Ništa nije zatvoreno. Dok sam doma idem preko, sve je otvoreno, ne treba osobna, nitko me niš ne gleda, evo to je istina. Dođite, možete sami vidjeti kak to izgleda. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi ste koristili kao repliku, dobivate opomenu. Imamo još jednu povredu Poslovnika. Poštovani Dario Zurovec, izvolite. Patrola me zaustavila neposredno prije Brežica i još imate helikopter koji vam cijelo vrijeme prolazi. Očito su rute malo drugačije. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi ste to koristili kao repliku, dobivate opomenu. E sad idemo sa replikama. Najprije su nam predsjednik odbora. Prvi je poštovani zastupnik Ante Prkačin. Uvaženi, problem je složeniji i teži nego što bi se dalo iz ova dva izvješća zaključiti. Ona su korektna. Dva zanimljiva i vrijedna detalja je, su spominjanje Europe. Ja bi dodao još nešto. Europa nama, kolega Hajdaš Dončić, treba pomoći, ali mi moramo pomoći Europi. Ovdje uz vas, g. ministre, trebao je biti ministar vanjskih poslova i premijer da ih mi na temelju povijesnog iskustva poučimo kako da uče Europu jer ta Europa što zna, ne bi se u Europi događalo to što se događa. Dalje, ja ne migrante ne dijelim na legalne, ilegalne, nego na dobronamjerne i zlonamjerne, zbog toga smo se i sukobili ovdje. Za jedne sam rekao da su jadni ljudi, to prihvaćam, a drugima je dominantna emocija na licu, mržnja, oni mrze mrze Europu, mrze kršćansku civilizaciju, mi ćemo s njima imat ozbiljne ratne sukobe. Da je netko '85. g. rekao ovdje da će bit rat, strpali bi ga u zatvor ili u ludnicu. Ja vam kažem da Europu očekuje vrlo ozbiljan sukob sa Islamskom državom ako ne dođe do njega za 10, 15 godina… .../Upadica: Odgovora nema. G. Hajdaš je rekao da nema što odgovoriti. Sljedeća replika, poštovani Marin Miletić. Da budem iskren, mislio sam repliku da mi upućuje na kolegi Hajdašu Dončiću, ali, je li mogu uputiti njemu? Mogu? .../Upadica: Je, vi Hajdaš Dončiću./... E hvala vam kolega Hajdaš Dončić, ispričavam se. Ispričavam se. Molim vas da objasnite hrvatskoj javnosti vašu izjavu na hrvatskoj televiziji u emisiji Otvoreno gdje ste vrlo jasno rekli, ja sam čak to išao skinuti s interneta pa poslušati još jednom, da će se EU raspasti, to je vaša izjava. Mislite li da će se raspasti radi ilegalnih migracija? Mislite li da će se raspasti radi nekih drugih razloga? Imate li vi neka saznanja koja mi nemamo? Koji su razlozi po vama ti da će se EU raspasti? To ste rekli na Otvorenom, pa evo, nas zanima, mene osobno, je li, koji su razlozi tome? Hvala.

onda nakon Europske ekonomske zajednice, sada EU, jednostavno postaje nefunkcionalna i da ne može odgovoriti na izazove 21. st. Ti izazovi nisu samo migracija, ti izazovi su arhitektura novog svjetskog poretka, dakle gdje dominantne sile, tj. Amerika gubi svoju dominantnu ulogu i dolaze neki novi, jači regionalni igrači, dakle i od Kine i od BRICS-a, jednostavno na ovaj način kako funkcionira je onako, bez uvrede nikom, dakle to je moje osobno mišljenje, znate onak, kad ti nekaj ti smrdi da carstvo propada. Znači neće se raspast? Dobro. Sljedeća replika, poštovani Davor Ivo Stier, također, g. Hajdašu Dončiću. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Je, hvala potpredsjedniče. Kasnije ću imati repliku i potpredsjedniku Vlade oko samog sadržaja i merituma, ali kolegi, kolegi, ne mogu? Može se. Je, ali kolegi Hajdašu oko same organizacije Sabora, kako će ovu temu, kako ćemo mi nadzirati rad izvršne vlasti, mislim da je dobro da imamo ovu temu, da imamo ovakvo izvješće, međutim, jedna sugestija. Puno bolja suradnja možda i komunikacija vašeg odbora, Odbora za vanjsku politiku eventualno i za europsku politiku, nekada na razini odbora puno ozbiljnije raspravlja nego što je na plenarnoj sjednici i čini mi se da upravo na taj način bi mogli puno efikasnije

Poštovana Anka Mrak-Taritaš, replika, također, Hajdaš Dončiću. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Hajdaš Dončić. Ja ću imati isto jedno vrlo jednostavno pitanje ili možda sugestiju ili nešto na tom tragu. Dakle tema ilegalnih migracija je tema koja zakuplja našu javnost, ali ja nekako imamo osjećaj da kad tu veliku pozornost dobivate, kao da hranite zmaja koji će rigati vatru jer puno veći problem koji mi imamo, o kojem ne vodimo računa, jučer je guverner Vujčić rekao da u Hrvatskoj treba 400 tisuća strane radne snage i onda ovakve rasprave zapravo utječu na to da umjesto da vodimo računa o integraciji onih legalnih migranata, velikom pričom o ilegalnoj migraciji koja je zapravo se pokazuje da ti migranti prolaze kroz Hrvatsku, dovodimo jako u nemir naše građanstvo i sve ostalo. Bez obzira na to, mislim da je dobro da se i na plenarnoj sjednici raspravlja, da li ste razmišljali da na svom odboru imate, recimo, redovito izvješće kakvo je stanje i sve ostalo vezano uz ilegalne migracije. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor. imigracijska politika i da upravo zbog nekakvih zapaljivih izjava koje znaju dolaziti iz hrvatskog spektra, da može doći tome da jednostavno građani, zapravo radnike koji su, zapravo legalni u Hrvatskoj, s migrantima. To se već sad događa, to je katastrofa jednostavno. A ono što je rekao Vujčić, gledajte, ja mislim, koliko 140 tisuća je izdanih radnih dozvola ili više još po zadnjem podatku. Nažalost to je potreba gospodarstva, kao što je frau Merkel rekla, dobar dan Sirijci, dobrodošli, treba mi radna snaga, kao što se sad isto radi distinkcija, što je točno, dakle 2 milijuna izbjeglica iz Ukrajine, to je okej jer su bijelci koji će nešto raditi, a ostali nisu. Mislim, to je jako zapaljivo. To je baš… Slijedi replika poštovanog Nina Raspudića. Po službenim podacima Eurostata objavljenim na stranicama EP-a, 2015. g. broj tražitelja azila u zemljama EU u Njemačkoj je bio 460 tisuća, u Hrvatskoj 210. A ove godine, onih koji su izrazili namjeru da će tražiti međunarodnu zajednicu 60 440. Mi smo u golemom problemu, uzevši u obzir i dablinski sporazum gdje će ih vraćati zemlje, ako se i uspiju probiti dalje, vraćat će ih tamo gdje su zatražili azil prvi put. A Reuters je objavio zaustavite Reuters, da je službeno razgovarano o tom penalu od 20000 eura zemlji koja ga neće udomiti da ga mora platiti. Pa to je katastrofa!

Zašto? Jer je bila drugačija politika europskih pučana koji su generalno u tom trenutku pozvali migrante da ulaze u njihove zemlje …/Govornik se ne razumije./… A ovo, da zaključim generalno kao što sam rekao osim EU mi se definitivno moramo uzdati najviše u sebi, to nam je povijest dokazala i prikazala.

izjavili ste stav da će EU se, dolazi svome kraju, da jednostavno ne more odgovarati izazovima. Vidimo da granice se zatvaraju. 14 država EU je stavilo vojsku da pomogne policiji zbog ilegalnih migranata. Hrvatska se češa i naš ministar dok selo gori! Hrvatska granica je šuplja kao sir, to znamo svi, da ulazi kako tko hoće uz sav trud policije. Imamo zakonsku mogućnost da Hrvatska vojska zaštiti granice i ovo što je malo prije kolega rekao koji je žetončić, da ja sam rekao …/Govornik se ne razumije./… Ja sam dužan i svaki građanin kad je ugrožen život branit život svojih obitelji, to je obaveza svakog čovjeka. I to je laž da je bilo samo šest, ulaze kako god hoće i prolaze gdje god hoće.

Ja vas molim da to ne radite uglavnom. Kolega Hrebak, povreda Poslovnika. Izvolite. **Hrebak, Dario (HSLS)** Članak 238. Hoću, javit ću se kolega Bulj, javit ću se. Umjesto da se bavite seoskim stražama, kuburama i zapaljivanjem narodnih masa počnite nešto raditi u svom gradu Sinju to vam je puno pametnije. Bavite se EU projektima, izvlačite novac iz europskih fondova, a ne bacajte pijesak u oči građanima i ne bavite se onim s čim se ne bi trebali baviti. Dobro vi znadete da je jedina ovlast gradonačelnika da osniva Civilnu zaštitu a ne narodna straža.

kolega Daus. Izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Ja ću smireno poštovani predsjedniče. Kolega Hajdaš- Dončić mene je samo malo zbunilo, nisam povezao dok ste pričali. Rekli ste da kako se pokazalo da postojeći, Samo malo. Hajde gledajte imamo različite stavove oko tih pitanja. Molim? Kolega Hrebak, molim vas. Kolega Hrebak stanite. Samo malo./… Kolegice i kolege molim vas, hajde smirite se! Smirite se. Ma neću davat stanke zato što pojedini zastupnici viču, onda ću upotrijebiti ono što mogu, a to je da dam opomenu po članku 238. za dobacivanje iz klupa. Dakle, molim vas posebno pogrdne nazive jedni drugima ovdje na sjednici to se ne čuje naravno jer nisu uključeni mikrofoni potpuno je neprimjereno, tako da nemojte dobacivati i molim vas da budete korektni jedni prema drugima. Nastavljamo sada dalje kolega Daus, izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. …/Upadica predsjednik: Bit će povreda Poslovnika kad završi kolega Daus./… Kolega Hajdaš-Dončić samo jednu stvar da mi pojasnite. Nisam shvatio na što ste mislili, jer ste rekli u jednom momentu da se pokazalo da postojeći sustav nije održiv,

Dakle, da je previše interesa nacionalnih velikih država koje su motori Europske unije, ne govorim o Francuskoj i Njemačkoj i da vrlo je teško da se manje države u koje spada i Hrvatska mogu tome oduprijeti. Dakle, veliki gledaju uvijek svoje interese to moramo znati, o tome pričamo. Kolega Hrebak, povreda Poslovnika. Izvolite. **Hrebak, Dario (HSLS)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora ja vas molim doista da uputite, da upozorite kolegu Bulja koji mi dobacuje, provocira. Iskoristio je jedan termin koji uopće neću javno iskoristiti što mi je rekao jer ne pristoji ovom Visokom domu, pristoji seoskoj krčmi. Ali možda zato što kolega Bulj i osniva seoske straže, možda bi u seoskoj krčmi tako htio razgovarati. Ali kolega Bulj može vas biti sram za ovo što ste mi rekli. Na osobnoj razini ste me uvrijedili. Rekli ste mi tako tešku riječ koja se ne može na ulici, a ni u krčmi čuti. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Ja nisam čuo šta je kolega Bulj viknuo i neću sad dati kolegi Hrebaku opomenu, ali vas pozivam da stanete. Znam da je tema koja pali, ali budite dostojanstveni i branite svoje stavove. Međutim nemojte vrijeđati one koji drugačije misle. Sada prelazimo na replike koje idu prema potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova. Prvi je na redu kolega Barbarić, izvolite. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlada, raspad bivše države proizveo je da je granica podijelila jedan narod u dvije države i to se zna. Ono što se manje zna o nizu poteškoća i problema sa kojima je suočen ljudi neposredno uz granicu. S druge strane granice ostala groblja, crkva, pogotovo dio poljoprivrednih površina da ne govorim sada o usporenoj gospodarskoj suradnji, da ne govorim o problemima u protupožarnoj zaštiti tih područja. Dio kolega, dakle zagovara žicu na granici. Definitivno bi to usložilo probleme, otežalo stanovništvu i s jednu i s drugu stranu granice, a Hrvatima u BiH bi dodatno zakompliciralo i otežalo i ukupnu situaciju, pa i političku definitivno i poremetilo i usporilo prijateljske i dobrosusjedske odnose u BiH. **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepo. G. zastupniče, vidite, što se tiče prelaska granice, pogotovo u ovim županijama gdje su Hrvati u većini u BiH, mi imamo stalne koordinacije. To nije nešto što mi nužno publiciramo, međutim, sastanci ministara i ravnatelja policije u Zapadnohercegovačkoj, Hercegbosanskoj i Hercegovačko-neretvantskoj županiji su nešto što mi redovito održavamo i tu postoji jedna puno bolja i puno intenzivnija komunikacija, mislim da to ljudi kojima je to najbitnija, koji žive s obje strane granice dolje itekako znaju i znaju cijeniti. se ne čuje./... Ali gledajte, ja stvarno, ja ne čujem šta se zbiva između vas, ja ne znam ovaj. Kolegice Ahmetović, dakle ja ne čujem sve šta se kaže, a kolega Hrebak očito čuje šta se kaže i onda vjerojatno, ako je uvreda, onda vjerojatno tako burno reagira. Pa ne mogu obadvoje ako vam, zamislite sad da vama netko nešto ružno govori, recimo, kolega Vidović da vas vrijeđa, a ja to ne čujem i onda da vama dam još i opomenu. Šalim se, ne, naravno, ali, ali Prihvatili bi opomenu? Ajde nemojte, ajde dajte, dajte radije spustimo tenzije i ponašajmo se pristojno i molim vas, ako kolega Bulj dobacuje, nemojte to činiti. .../Upadica se ne čuje./... ja ću, ako čujem, ljudi, ako čujem ovaj da netko nešto dobacuje, ja ću mu zaista dati opomenu, ako je to nešto što je stvarno degutantno, onda ću tražiti i da napusti sabornicu. Tako vas molim, nemojte to raditi. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. G. Božinoviću, hrvatski policajci koji štite hrvatsku granicu jedni su od najmanje plaćenih službenika u EU i ono što je paradoksalno, zbog blokade policije je sama ta policija u lošem položaju jer vi ste glavni kreator blokiranja borbe protiv korupcije, koje ima, naravno i svoje značenje kada je u pitanju i zaštita granica. Jer loše plaćenim policajcima bi bilo itekako lakše kada bi imali žiletnu, odnosno zaštitnu žilet-žicu na granici, ali vama i Plenkoviću interesi hrvatskih građana, ali ni hrvatskih policajaca nisu bitni. Vi se dodvoravate kojekakvih mračnim strukturama i ne želite zaštitnu žicu kakvu imaju i Slovenija i Mađarska i Austrija. Tko vama dalje pravo raditi protiv hrvatskih interesa i tko vam daje pravo raditi protiv sigurnosti hrvatskih građana, ali i sigurnosti hrvatskih policajaca? **Jandroković, Uvažena gđo zastupnice. Ja ne znam koliko puta bi bilo potrebno reći da se čuje podatak da je Hrvatska po cijelom nizu parametara najsigurnija zemlja u Europi. Što da, ja, ja ne znam, da crtam? To smo rekli 5 puta danas, ja barem. Što se tiče plaća, dakle u mandatu mome hrvatskom policajcu plaća u bruto iznosu porasla 89,9%. U neto iznosu nekih 74%. Ja bih volio da je 280%, ali budite realni i procijenite je li i što sve treba napraviti da bi plaća, kao nikad u povijesti u ovom mandatu išla toliko gore. **Jandroković, Čl. 238, vi vrijeđate. G. Božinoviću, vi ste glavni akter omogućavanja korupcije. Vi ste mračna struktura iz udbo-lopovskom miljea, to je svima jasno. Osobe poput vas ne bi mogle obnašati ni dužnost narednika nekakvog u policiji u uređenoj državi, a kamoli ministra. Omogućili ste, zaštitili ste od uhićenja i Todorića i Vujnovca i Vrdoljaka.

Dobili ste dvije opomene jer me niste uvažavali. .../Upadica se ne čuje./... I molim vas, vrijeđate i klevećete bez ikakvih argumenata, ali dobro. To je dio naše tradicije saborske. izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala predsjedniče HS-a, uvaženi ministre. Ljudi su oduvijek migrirali, bilo od problema, katastrofa, ratova ili snova o boljem životu. te migracije, naravno, puno složeniji i zahvaćaju gotovo sve zemlje. Pitanje nezakonitih migracija dominira na svim sastancima, počevši od EU vijeća pa do sastanaka svih drugih formata. Zasigurno da Hrvatska ulaže znatne napore u suzbijanju nezakonitih migracija, kao što se i sami rekli, naša policija je spremna i radi odgovorno svoj posao 24 sata svih 7 dana odnosno svih 365 dana u godini. Kapaciteti i opreme su na nivou. Svjesni činjenice da se ni Hrvatska, ali ni bilo koja druga zemlja ne može sama nositi sa problemom nezakonitih migracija, pa moje pitanje, koliko je bitna suradnja Hrvatske sa ostalim zemljama, tu posebno mislim na zemlje u susjedstvu, s BiH i Srbijom, koliko su oni spremni i kolike napore ulažu da ta suradnja bude bolja i da bi se te nezakonite migracije smanjile? **Jandroković, Je, zapravo je ključno pitanje suradnja. Međutim, znate, kad se govori EU, uvijek se zaboravlja činjenica da je to 27 nacionalnih država koje imaju svaka neki svoj partikularan interes i na njemu inzistira. Dakle ja sam kazao koji je naš interes, poštivati europsko zakonodavstvo, poštivati nacionalno zakonodavstvo i ne dopustiti da Hrvatska postane hotspot, a istovremeno održavati najvišu razinu sigurnosti i to je ono što mi smo deklarirali i što uspijevamo. Što se tiče suradnje sa BiH i Srbijom, vi, ne moram vam govoriti koliko su ti odnosi kompleksni. Ovo je naš interes, mi već zapravo od prošlog vijeća, nakon što smo slovenski ministar i ja tražili od Komisije, ona je reagirala, išli su u Sarajevo, išli su u Beograd … .../Upadica: Hvala vam./... o tome se ne govori, suverenisti)** Hvala vam lijepo g. predsjedniče. Poštovani g. potpredsjedniče Vlade i ministre. Ja se nadam da u vašem timu, osobito Ravnateljstvu, glavnom Ravnateljstvu policije postoje ljudi i da znaju, pravne struke kako duboko kršite, kao Ministarstvo unutarnjih poslova pravni poredak RH, kako ugrožavate zapravo, derogirate odredbe Ustava, osobito čl. 14 RH, istodobno neprijavljujući ljude koji druge potiču na izvršenje teških kaznenih djela krijumčarenja ljudi za kazneno djelo, recimo, čl. 327, dogovor za izvršenje kaznenog djela. Znači za svakog krijumčara, dragi moji poštovani kolegice i kolege i hrvatska javnosti, koji je prijavljen u ovom godini, tisuću njih, najmanje tisuću ljudi je trebalo biti prijavljeno koji su

Dakle to vam je odgovor. Kolega Dončić je nešto govorio što se kasnije događa sa tim prijavama na sudovima, ali o tome ne bih. Dakle vi, to ne znači da ste nekoga pokupili za ruku i odveli na sud, vi to morate priložiti dokumentaciju, to je ozbiljan posao. Bili ste u MUP-u, znate kako to ide. Niti jedna od tih prijava nije pala. To samo govori da sve ono što ste u ovih nekoliko sekundi nam probali imputirati je netočno. Kao što je netočno da hrvatska policija ne poštuje zakone, upravo ih poštujemo i zbog toga smo ušli, između ostalog u Schengen, a s ovakvim stavovima, Hrvatska ne da ne bi ušla u Schengen nego vjerojatno bi bila … .../Upadica: Hvala vam./... izvan EU.

Kad ste govorili o svom izvješću, ovo koje ste nam predstavili, rekli ste da smo 2016. imali 10 puta više dolazaka migranata nego što imamo danas. Tada je problem bio policije neopremljenost, što opremom, a i nekim novim nekim novim tehnologijama koje su mogle znatno doprinijeti neke pomake. Danas policija je opremljena i danas je ta naša policija obučena za svoje zadatke i upotrebljava nove tehnologije. Kakav ste sustav zatekli i što ste u međuvremenu zapravo sve napravili da bi danas policija bila ovakva da nas čuva, uz naravno, pozdrave graničnim policajcima i interventnim policajcima koji zaista izvrsno rade svoj posao. **Jandroković, vam lijepo uvaženi kolegice Grba-Bujević. Znate što, meni je nezgodno o tome govorimo cijelo vrijeme i onda opet proizvod svega onoga što govorimo, koliko smo podigli plaće, koliko smo investirali u materijalno opremanje, vratili beneficirani staž, vratili plaće koje su neki prije nas spuštali i ništa se od toga na djelu tog političkog spektra ne prima, ja ću vam reći, koliko god da smo uložili, koliko god je do mene, uvijek ćemo se truditi uložiti više i ja sam siguran da ljudi u sustavu to vide, prepoznaju i cijene, pogotovo cijene da, naše napore da nikad nismo prestali ni kroz pregovore sa sindikatima ni kroz lobiranje u europskim institucijama, hrvatsku policiju opremiti na razinu koja je … .../Upadica: Hvala vam./... do prije 5 godina Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani ministre, bez svađe, argumentirano ću vas pitati. Ako se ne krši, ako se ne krši Zakon o državnoj granici RH, od kud u zadnjih 10 mjeseci preko 54 tisuće ljudi u Hrvatskoj koji su dobili potvrdu na 7 dana da uđu u državu? Mi i dalje ne znamo gdje su ti ljudi, mi u biti uopće ne znamo tko su oni jer oni izmisle ime i prezime, oni nemaju dokument, osim što imaju par tisuća eura i mobitel od 2 tisuće eura. I mi više ne znamo gdje su. Ako su u Hrvatskoj, pa recite nam gdje ti ljudi spavaju. Šta jedu, gdje se liječe i tko to sve plaća? Ja ponovo postavljam pitanje, da li je prije 2 godine u proračunu bile te 3 milijarde kuna ili 400 milijuna eura za te ljude, a nama se lagalo jer mi nismo znali, ali očito je Andrej Plenković znao. A to plaćaju svi hrvatski građani, bez obzira iz koje političke opcije bili i u umirovljenici, i čak oni koji imaju 10 godina kad kupuje žvakaću u trgovini jer plati porez na to. .../Upadica: Hvala vam./... To mi dajte odgovor… Uvaženi g. zastupniče. Onaj tko podnese zahtjev za azil, hrvatska država mu, pod uvjetom da je tu 25 dana isplaćuje putem MUP-a 20 eura mjesečno. Tih 25 dana njih 97%, pa i više nikad ne dočeka. Prema tome, efektivno se isplaćuje zapravo ništa, što se tiče ovih registracija odnosno znamo li ko su i što su migranti, ko god da je ulazi u naše baze podataka, a ne može dati lažne otiske prstiju, a ti otisci prstiju koji se uzimaju ovdje se, su zajednička Eurodack baza na razini EU i vi bez obzira jer se on izjasnio da je ovog imena ili onog imena znate o kome se radi, znamo svakoga…/Upadica **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS. Poštovani ministre, evo svjedoci smo da zbog loših procjena imamo danas jako lošu migrantsku situaciju odnosno krizu. To su napravili neki europski čelnici i sad smo svi u tome zapravo košu. Ono što ja želim ovdje javno reći, pohvaliti Hrvatsku, vas i hrvatsku policiju koja danonoćno brine za hrvatsku granicu i ne volim čuti kad se zaziva, zaziva vojska. Ako naša hrvatska policija nije prva krenula u rat, nije prva branila granice onda ne znam ko bi mogao biti kompetentniji obraniti tu našu, našu granicu. Mene sad zanima kakve su procijene za 5 ili 10.g., kakva će biti migrantska kriza i možemo li nešto napraviti da zaustavimo krijumčare koji oni prodaju ljude zapravo i stvaraju nam određene probleme? **Jandroković, Gordan dakle procjena, a procjena je dokle god Europa bude najbolje mjesto za živjeti na zemaljskoj kugli ona će privlačit migrante ekonomske, političke, legalne, nezakonite, kakve god. Isto vam se događa i sa Amerikom, Amerika je ove godine, više od milijun izbjeglica je dosad ušlo odnosno migranata je dosad ušlo u Ameriku. Vidjeli ste prije par tjedana onu snimku nekih 5-6 tisuća ljudi iz Južne Amerike koji su krenuli prema Americi. Ja mislim da Amerika ima nešto jaču vojsku od Hrvatske, pa nisam primijetio da je digla tu vojsku i što, gađala te ljude, kao što nisam primijetio da itko topi brodove sa migrantima koji iz Afrike prelaze u Europu…/Upadica predsjednik: **Daus, Emil (IDS)** Hvala. Poštovani ministre, za razliku od nekih koji prizivaju žilet žice na granici, stav IDS-a je isti kao kada je ona bila i na granici sa Slovenijom, između hrvatskog i slovenskog dijela Istre. Ne želimo je više vidjeti, ali želimo stabilno i sigurno okruženje i košto sam rekao u samoj stanci, pozdravljam rad hrvatske policije, a nakon što sam čuo vaše riječi da je samo oko 100 graničnih policajaca susjedne BiH na zelenoj granici s RH tada granične policajce RH treba i dodatno pohvaliti. I vezano na to zanima me koja je razina kadrovske i materijalne opremljenosti hrvatske granične policije? Ako nije dovoljna, dal postoje mjere, sredstva i načini da se to još dodatno poboljša? A to pitam prvenstveno iz razloga složenosti situacije s obzirom na duljinu granice, specifičan teren, reljef na području tzv. zelene granice, ali i na opću želju mladih ljudi da se,

Hrvatska ima 6.700 pripadnika granične policije. Mi još uvijek ne, nemamo problem sa time da se mladi ljudi odazivaju u hrvatsku policiju. Mislim da što se toga tiče, a za potrebe granice angažiramo još 2.000 interventnih i specijalnih snaga, opremamo ih i dižemo plaće i meni je drago, pogotovo recimo evo mogu napamet reći da mladi ljudi iz Sinja se opredjeljuju za hrvatsku policiju, pa vam je šef PU Splitsko-dalmatinske iz Sinja, šef specijalaca

izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, prema nekim podacima negdje oko 36% migranata koji ulaze u RH prolaze kroz koridor, kroz Karlovačku županiju. Uz rad policije koja zaista ima sve pohvale i podršku i lokalnog stanovništva, uz napore načelnika, gradonačelnika i županice Karlovačke županije i ostali resori odnosno ministarstva uključili su se u organizaciju i održavanje kvalitete života naših građana na tom područja, kao i osjećaja sigurnosti. Isto tako oprema se na području stare vojarne na području Općine Krnjak, Dugi Dol, međutim, kao mjesto mjesto za registraciju osoba iz trećih zemalja, međutim upravo brojne činjenice i razgovori oko Dugog Dola u javnosti stvaraju kontroverze odnosno neki koriste za zbunjivanje naroda. Molim vas da točno kažete što je to…/Upadica predsjednik: Hvala Dugi Dol je topografska točka, s obzirom kad je Hrvatska ušla u Schengen migranti nemaju razloga izbjegavati Hrvatsku nego izražavaju namjeru za azil ovdje, nekad su to radili u Sloveniji ili negdje dalje jer su de facto ušli na područje schengena i to znači postupak. Taj postupak se odvija u policijskim postajama i vidjeli smo ovo ljeto što to znači, pogotovo recimo u Slunju koji je, ima policijsku postaju uz park gdje se mlade obitelji izlaze sa djecom, neugodno ne osjećaju se najbolje i mi smo odlučili idemo to izmaknuti… …/Upadica Hvala lijepo. Poštovani ministre vi ste uvodno rekli nešto s čim se ja apsolutno slažem i ne možemo se ne složiti, a to je od kad je svijeta i vijeka postoje migracije i bit će ih kako idu sukobi bit će ih što više i nema čuđenja zašto ljudi iz Afganistana pokušavaju otići za boljim životom u neke druge krajeve. Ono što mene zanima je slijedeće, na razini Europe je otprilike milion ilegalnih migranata. Dakle, kad govorimo usporedbu Hrvatske i ostalih zemalja EU jasno da su usporedbe dosta teške, ali nešto što bi trebalo vodit računa da li se zapravo razmišlja, da li se razgovara o nekim zajedničkim politikama vezano uz ilegalne migracije i dokle se je to došlo. Dakle, ja ću u svom govoru kad ću govorit, govorit i o nečem što mislim da je izuzetno važno jer naši građani ilegalne migrante i legalne migrante percipiraju kao da su isti, što nisu isti, a nama će legalni migranti i strani radnici trebati za opće zadržavanje

pitanje sa kojim ne da se u Europi razgovara već koliko traju migracije toliko će trajati razgovori o tome i radit će se stalno nekakvi koraci naprijed. Sad govorio o paktu, o migracijama i azilu. Ja sam već nekoliko puta javno kazao da onaj dan kad ga usvojimo moramo razmišljat o njegovoj promjeni s obzirom na činjenicu da se s njime neće riješiti sve dvojbe pogotovo kad govorimo o radnoj snazi koja je nešto što je definitivno Europi potrebno, međutim ta politika se mora vodit sustavnije, ali nije vam isto donijeti takvu odluku na nacionalnoj razini pogotovo u manjoj državi ili na razini EU gdje svi imaju neku svoju povijest migracija. izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade još jučer na aktualnom prijepodnevu razgovarali smo o ilegalnim migracijama i sigurnosti hrvatske granice naročito na području Ličko-senjske i Karlovačke županije gdje je pritisak i najveći i naglasili ste da je sigurnost na visokoj da se na njoj kontinuirano radi i to je dobro i na tome svakako treba ustrajati. Vezano uz izvješće u njemu kažete da je jedan od instrumenata kontrole nad nezakonitim migracijama i readmisija odnosno vraćanje migranata u one zemlji iz kojih su k nama došli. To su za nas Srbija i BiH, pa koje sad procedure mora provesti ministarstvo da bi došlo do readmisije, da li se ona i koliko koristi, koliko ste s tim zadovoljni i u konačnici kako zemlje kojima se zahtjevi za readmisiju upućuju kako one reagiraju i kakav je njihov odgovor za, na naše zahtjeve za readmisijom? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. u BiH vraćeno negdje 2 tisuće i 300. Dakle, postupak nije baš tako jednostavan ali će mi proći minuta ako neću vam odgovorit na to pitanje, ali bih htio iskoristit kad smo već govorili o Ličko-senjskoj županiji, kad smo govorili danas o Slunju koji je bio itekako izložen ove godine gdje su razni politički emisari dolazili dolje i bunili ljude. Slunj je kao što je vama poznato ove godine proglašen na razini svjetske trgovinske organizacije destinacijom, najboljom destinacijom ruralnoga turizma u 2023. godini. Jedan od kriterija je bila sigurnost. Prema tome,

Poštovani gospodine ministre cijeli svijet je u globalizaciji, cilj migranata su SAD, Engleska, Australija i EU. Mi kao dio EU imamo svoju specifičnost koja nije uvijek ista i ne poklapa se uvijek sa drugim zemljama EU. Ja bi rekao da je naša specifičnost naše dvije susjedne zemlje Srbija i BiH, pa me zanima što vi kao potpredsjednik Vlade i kao ministar možete napraviti da se taj cilj uskladi sa interesima RH odnosno da se postavi Frontex između BiH i Srbije, a da se Srbiji nametne vizni režim koji će onemogućiti ulazak migranata preko njihovog teritorija. Ja bi rekao da je to čak i neki dublji rat drugim metodama. I ispred Pravedne Hrvatske mogu reći da mi nismo za žilet žicu prema BiH i da nismo za uvođenje vojske na granicu RH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. Hvala vam lijepa, dakle sve je to dio jednog kompleksa odnosa prema susjednim državama. Vi znate koliko se vode pregovori primjerice oko nekakvog, ne nekakvog ali sporazuma Srbije i Kosova oko viznog režima, oko raznih drugih pitanja. Nisu realno ni Srbija, ni BiH izmislili migracije i njima se one događaju i ne možemo ni tu činjenicu zanemarit. ne možemo ići pogotovo kroz međunarodne odnose, kroz diplomaciju tamo se ne ide preko koljena, ali se stalno vrši

Hvala predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče ministarstvo kojem ste vi na čelu, hrvatska policija doista radi odgovoran posao, rade jako dobro, ali je to zahtjevan posao prvenstveno zbog duge granice sa BiH. Kad bi vanjska granica EU bila samo ona naša granica sa Srbijom, Crnom Gorom bilo bi puno jednostavnije. Međutim, upravo zbog toga ste i spomenuli pitanje Frontexa i sporazuma sa BiH, zato je i neki koncept i zajedničkih ophodnji sa drugim državama koje su zainteresirane. Međutim, na tragu ovoga što je kolega Vrkljan rekao mislim da je, puno učinkovitije bi bilo, puno efikasnije kad bi se fokus stavio na tu granicu između BiH i Srbije, BiH i Crne Gore, bilo bi jednostavno lakše i za sve resurse i ljudske i financijske da se tu stavi fokus, to ne znači da ne treba gledati granicu između između RH i BiH, ali smatram da bi prioritet i EU trebao biti upravo na toj granici između BiH i Srbije, evo vaš komentar oko toga. Davor (HDZ)** Ja se ne mogu više složit s vama, samo to treba i provest, pogotovo granicu između BiH i Srbije, a znamo da je to de facto granica između Srbije i Republike Srpske, a treba vam konsenzus obje strane za jedan takav sporazum, dakle mi idemo tamo i guramo gdje mislimo da se može ostvarit nekakav napredak koji bi nama već značio puno

treba gradit, ne znam, zidove, žice, gdje, okej, znamo i sami kakav je teren na Unsko-sanskom kantonu, međutim kad bi tamo napravili, evo njih u Splitsko-dalmatinskoj županiji. **Bulj, Miro (MOST)** Ministre, možete li odgovoriti jasno, zašto je Slovenija uvela poseban granični režim prema RH? Zašto Zašto je Njemačka poseban režim uz vojsku uvela prema susjednim državama, Austrija, Češka i druge države, al ja pitam zbog čega Austrija? Možete li na to pitanje jasno odgovoriti zbog sigurnosti građana? Da li je, još pitanje, da li je prema policiji pucano hrvatskoj od strane migranata, možete li taj podatak? I da li imate informaciju i možete li javnost izvijestit da su 3 migranta u Srbiji u međusobnom sukobu ovaj izgubila život, 3 migranta, a da je 5 migranata, ti koji su povezani legalnih uhićeni ovdje na Trešnjevci, radi sigurnosti građana jer nije dovoljno metniti ograde nama ovdje ispred sabora i Vlade i govoriti mi smo nesigurna država? **Jandroković, Evo ja vam koliko stignem u minuti, je li vi mislite da nije dobro što je hrvatska policija uhitila te ljude prije tjedan dana u Zagrebu? A uhitila ih koji su bili na neki način povezani sa obračunima bandi na sjeveru Srbije odnosno u Vojvodini, a to je učinila zbog međunarodne suradnje, to je operacija koja je trajala više više vremena, a realizirala se onda kad se realizirala. Kad govorimo o vojsci zašto je uvedeno, vi imate 11 država koje su uvele, 17 na koje se odnosi, dakle više od pola EU ima te unutarnje kontrole,

Čl. 238., vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika. Na vrlo jasno pitanje o saznanjima o uhićenju 5 pakistanskih ilegalnih migranata na području Zagreba koji su očito povezani s ubojstvom 3 migranta u međusobnom obračunu u Srbiji prije neka dva tjedna, mi dobivamo ciničan odgovor. Pa jel mislite da je loše što su Kako su došli ovdje? Ako vi tako dobro kontrolirate granicu, kako su ti kriminalci, vjerojatno i ubojice došli u Hrvatsku i to u Zagreb? Mi ne govorimo više…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…o pograničnim područjima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Raspudić, ovo je bila replika, a ne povreda poslovnika tako da dobivate opomenu. Kolega Vidović, izvolite. Uvaženi ministre, prije svega hvala hrvatskoj policiji na svemu što čini za sigurnost hrvatskih granica i hrvatskih građana. Iz vašeg izlaganja i svih ovih podataka jasno je da 1.339 km duge granice prema BiH i Srbiji je nemoguće štitit žicom, a malo tu more pomoći vojska. Jasno da glavni problem dolazi zbog neusklađenosti viznog režima BiH i Srbije sa EU i drugi razlog je drugi razlog je slaba opremljenost graničnih službi ovih država. Iz ovog proizlazi i moguće rješenje, vršit na sve moguće načine pritisak kako bi se uspostavilo bezvizni režim usklađen sa EU, također pomoć koliko se može da se osposobe granične službe ovih države, a također osposobi cjelokupan politički aparat kako bi se spriječilo krijumčarenje ljudi, hvala. **Jandroković, Kao što sam kazao, dakle mi sa BiH u ovom segmentu surađujemo dobro, pogotovo surađujemo dobro sa županijama na granici sa Splitsko-dalmatinskom, sa Dubrovačko-neretvanskom i Šibensko-kninskom i Zadarskom županijom i gore Brodsko-posavskom i Vukovarsko-srijemskom. Tamo gdje surađujemo imamo rezultate, tu imamo dosta i zajedničkih interesa, razmjena, obuka, donacija opreme i opet bi kazao svako redovitih kontakata, ovi ljudi ovdje su barem jednom mjesečno na takvim sastancima, a i ja sam svakih nekih mjesec i pol dana. s imenom i prezimenom)** Ministre, mi danas ovu raspravu imamo zato što je desnica u javnom prostoru nametnula temu straha od migranata. Strah uvijek pada na plodno tlo, bio on racionalan ili iracionalan i smatram da vi vrlo loše adresirate taj problem. Smatram da ste trebali našim građanima dati jači osjećaj ili razlog za jači osjećaj sigurnosti pa pojasniti da tog straha ne bi trebalo biti jer nema kaznenih djela koje čine migranti, toga se zapravo naši građani boje, a onda to dio političke scene eksploatira za svoje političke potrebe. U ovom izvješću mogli ste navesti postoji li struktura kaznenih djela koje bi počinili

Hvala lijepa. Dakle, mislim da i u izvješću Ministarstva pravosuđa imate jasan pokazatelj po kaznenim djelima koliko je hrvatska policija njih kaznenih prijava podnijela i kako su one riješene. A kad govorimo o desnici, ljevici, znate prije godinu dana pogotovo u razdoblju pred ulazak u Schengen da je bila ovakva rasprava bi bili suočeni, kao što i jesmo od strane ljevice sa brojnim neutemeljenim optužbama o nasilju hrvatske policije na granicama, o jednim govorim koji je zapravo bio copy-paste kasnije onoga što se govorilo u Europskom parlamentu gdje su nam ovdje iz domaćih uradaka se pisale knjige Europi radila desnica. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije iduće replike pozivam vas da svi zajedno pozdravimo učenike i učenice Obrtničke škole iz Koprivnice i naravno njihove profesore, dobrodošli u HS. /Pljesak/ Sada će replicirati kolegica Zmaić, izvolite. Hvala predsjedniče HS-a. Poštovani ministre, slušajući vaše izlaganje odnosno izvješće kojim ste rekli da veliki dio ilegalnih migranata dolazi s Balkana i da su to ljudi koji žele doći do zemalja zapadne Europe te da je značajan prelazak migranata preko rijeke Save. Budući da dolazim iz Brodsko-posavske županije, županije koja se proteže uz rijeku Savu duljine preko 160 km i županija koja je ujedno i međudržavna granica između RH i BiH. Naša Policijska uprava Brodsko-posavske županije sigurno provodi sve aktivnosti i mjere kako bi smanjila nelegalni prelazak granica i ovim putem želim pohvaliti i njihov rad i njihove napore, a i u samom izvješću ste pohvalili i suradnju sa policijskom upravo, pa evo možete li još to malo prokomentirati. **Jandroković, Uvažavam činjenicu da zastupnici dolaze iz pojedinih županija, međutim meni su svi oni isti i svi rade sjajan posao i u Karlovcu i u u Sinju i u Brodsko-posavskoj županiji svi rade ozbiljan posao, nije im nimalo lako na nama je da im omogućimo sve uvjete za posao. posao. Sigurno da oni koji im govore da ne rade dobro, da im je posao takav da je granica šuplja ili oni koji su ih godinama denuncirali da krše ljudska prava ne spadaju u onu kategoriju komentara na koje bih se osvrtao. U svakom slučaju ovo preko Save smo zaustavili, sad je to išlo prema unsko sanskom. Migranti vrlo dobro prate situaciju i vrlo su fleksibilni, zbog toga i mi imamo fleksibilan odgovor na sve izazove. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Povreda poslovnika zastupnica Orešković, izvolite. Čl. 238. ministar je vrijeđao zastupnike ljevice jer ste se referirali na to da smo vas optužili za ilegalne pushbeckove. Dakle, to nije bila optužba ljevice nego i nadležnih institucija RH, a epilog smo imali u presudi Europskog suda u slučaju Madina.

Sada će replicirati kolega Raspudić, izvolite. **Raspudić, Nino (MOST)** Ministre Božinoviću, iznijeli ste ovdje jednu skandaloznu izjavu, da to je da mi inzistiramo na ovoj temi zato što je izborna godina. Mi inzistiramo na ovoj temi zato što je ovo jedna katastrofa u 2015. najgoroj migrantskoj godini u Europi 210 ih je samo zatražilo, namjeru iskazalo azila u Hrvatskoj u 10 mjeseci ove godine 60.440. To ne treba uspoređivati 3,8 milijuna stanovnika Hrvatske nego su to mahom muškarci u vojno sposobnoj dobi, a u Hrvatskoj ti čine jednu devetinu stanovništva. Dakle u 10 mjeseci je azil zatražilo više muškaraca vojno sposobne dobi nego što je ih je zajedno u Splitu, Šibeniku, Zadru i Dubrovniku. O čemu mi govorimo? Vi trebate dati ostavku. Ne pozivam vas ja na tu ostavku nego vas brojevi pozivaju koje ste sami dali u ovom izvješću. Davor (HDZ)** Hvala lijepa. Evo samo bi malo se referirao, dakle ne idem ja iz krajnosti u krajnost već mi imamo posla sa dvije krajnosti. Zovite vi to ljevica, desnica, al imamo posla sa dvije krajnosti i moramo tražiti racionalan put koji nalazimo. A što se tiče ovih brojeva azilanata itd., u mom mandatu nikad više od 1000 ljudi nije prespavalo noć u Hrvatskoj, govorimo o migrantima u prihvatilištima. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedniče. Poštovani g. ministre, pa obzirom da dolazim iz Osječko-baranjske županije odnosno Općine Draž koja ima na svom prostoru dva granična prijelaza odnosno dvije granice na sjeveru Mađarska, na istoku Dunav odnosno Republika Srbija poznata mi je problematika sa migrantima već duži niz godina. Pa se sjećam i 2015.g. tamo 17. rujna mislim da je to bilo, tih dana uglavnom. Bilo je i ponekih kaotičnih situacija, doista kaotičnih. Kad je u jednom momentu, u jednom danu prešlo preko 2000 migranata ilegalno, odnosno na silu preko mosta u Batini. U jednom momentu je bilo u Belom Manastiru više migranata nego stanovnika. To je bilo u vrijeme Vlade gospodina Milanovića, odnosno mislim da je gospodin Ostojić bio tada ministar unutarnjih poslova. Jedno totalno nesnalaženje je bilo ali neću sada o tome. Danas je hvala bogu situacija puno bolja, stabilnija, pritisak je puno manji prije svega zbog opremljenosti i rada

mi smo naslijedili neprimijećenih 85 milijuna eura za opremanje hrvatske policije koje smo odmah potrošili. Na to još 100 milijuna eura u našem našem mandatu i izborili se za sljedeći višegodišnji financijski okvir za dodatnih 300 milijuna eura za opremanje hrvatske policije. Mislim da je to na vaše pitanje. Dakle, jačanje modernizacija, opremanje uključujući i ono što nam je važno a to je motiviran policajac, znači podizanje materijalnog i profesionalnog standarda. izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvaženi ministre što se tiče vašeg traženja jednog srednjeg puta nije vam ni ljevica, ni centar kriva za push backove. To vam je ustanovila, to se ustanovilo na nivou Europe kako mediji, tako i organizacija civilnog društva i to je činjenica. Nikakve to veze nema sa ljevicom i centrom u Hrvatskoj. Ali ja bih vas pitala nešto drugo. Podaci iz baze MUP-a pokazuju da su migranti zanemarivi u brojci događanja prekršaja protiv javnog reda i mira i kaznenih djela iz domene imovinskih delikata, te da ni u kom smislu nije narušeno stanje sigurnosti na tome području. Mi naime svjedočimo dizanju tenzija, umreženosti i straha od migranata, zaziva se vojska, zazivaju se građanske straže na granicama. Ja vas lijepo molim možete li nam dati konkretne podatke o tim zanemarujućim prekršajima javnog reda i mira i kaznenih djela kako bi se

broj, zapamtite da smo to dužni. Stvarno to su možda pet, šest po nekakvoj policijskoj upravi. I tu ste u pravu. Međutim, ono što niste u pravu to vam moram reći, to je da nema teorije da netko u Europi nešto zna, a da mu netko odavde ga o tome ne informira. A mi znamo kad je bio klimaks tih napada na hrvatsku policiju tko je išao, koje nevladine organizacije, koje političke opcije su išle na hrvatske televizije, na međunarodne televizije i optuživali hrvatsku policiju?

Doista 238. u svakom pogledu. Ja vam se zaista čudim uvaženi ministre da tako nisko optužujete i pokušavate se braniti za vlastite prijestupe i vlastita kriva postupanja.

**Hrebak, Dario (HSLS)** Poštovani i uvaženi ministre, 6700 hrvatskih policajaca danonoćno čuva hrvatsku granicu koliko god ih neki željeli poniziti, osramotiti i usporediti ih sa razno raznim seoskim stražama. Međutim, problem migracija postoji on je evidentan, ali daleko od onoga što bi netko htio prikazati i koliko bi htio posijati panike među hrvatskim građanima. Moje pitanje koje ide u smjeru upravo toga da smirimo hrvatske građane, da ne dozvolimo svima onima koji žele prikazati situaciju onakvom kakva nije, kolike su još naše unutarnje rezerve, kapaciteti policije, koliko se to još eventualno može pojačati kako bi doista građani bili sigurni ukoliko dođe do onakvih scenarija kako netko očito priželjkuje koliko mi još možemo toga odraditi? Dakle, hvala gospodine zastupniče. Mi smo na ovoj našoj prvoj razini angažmana hrvatske policije, postoje još tri razine što znači pojačavanje

vaša prethodnica kaže da su neki nešto dokazali, ne mi smo dokazali da smo u pravu i zato smo ušli u Schengen, zato smo prošli tri evaluacije uključujući evaluaciju na vanjskim granicama. A oni koji su snimali, koji su prikazivali nikad nam primjerice nisu dali originalne originalne snimke jer smo mi vidjeli da ono što je bilo i na našim televizijama gdje se onda komentiralo, da se krše ljudska prava, da su to bile montaže. Kolegice Orešković nemojte dobacivati iz klupe. Imat ćete mogućnost govoriti, pa ćete onda iznijeti svoje stavove. Kolega Zurovec, izvolite. Zahvaljujem. Evo poštovani ministre spomenuli ste Frontex i kako je to dobra stvar gdje ću se praktički složiti sa vama. Samo je moje pitanje s obzirom da susjedna BiH je trenutno u predpristupnim pregovorima sa EU postoji li mogućnost da hrvatska Vlada napravi jedan dodatan, neću reći pritisak ali ne znam bolji izraz da se možda i Frontex gurne malo dalje, znači da možda se štiti više granica između BIH i Srbije. Mislim da i zbog pragmatičnih razloga to ne bi bilo loše. S druge strane imate li tehnički podatak koliko je u Hrvatskoj civila u zadnjih nekoliko mjeseci, tipa registriralo oružje ili se sasvim slučajno počelo baviti lovom kako bi naravno mogli vidjeti kako, kako naravno ovaj Hrvatska reagiraju i građani RH. I čisto na kraju jedna sugestija, spomenuli ste AT Lučko, njihov poligon je dosta devastiran pa bi apelirao da ipak malo više uložite, mi smo probali kao grad im nešto ovaj …/Upadica predsjednik: Hvala Slažem se s ovim zadnjim. Sigurno ćemo to radit ali u našem mandatu se u Lučko uložilo više nego od rata do našeg mandata. što se tiče Frontexa to su vam egzaktni podaci, što se tiče Frontexa sve je to proces gospodine, sve je to proces dakle mi sad guramo tamo gdje mislimo da možemo ostvariti dobitak jer samo da nam Frontex malo se vozi uz granicu sa sa Unsko-sanskom kantonu već bi i ono što smo stavili u izvješću bilo puno vjerodostojnije jer vi vidite da vam BIH kaže da imaju 20 tisuća ilegalnih migranata, UNHCR kaže da ih je 60 tisuća, a mi znamo da ih mora bit više od 100

nemam drugi alat praktički nego samo da na ovakav način apeliram. Znam da se uložio i jedan dio koji je vezan i za streljanu i za ostalo, mislio sam baš na vanjsko vježbališta koje AT Lučko ima. tamo se drvo i ostali svi materijali koji imaju i poligoni su se već dosta pohabali pa je to jednostavno moj apel da dečki mogu normalno trenirati. Prihvaćam treću opomenu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Tako da ne možete više sudjelovati danas u raspravi. Kolegice Petir izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani ministre, predstavnici hrvatske policije. Hrvatska je prema istraživanjima prva po sigurnosti u Europi, 14. u svijetu što iziskuje izreći veliku zahvalu hrvatskoj policiji jer je ona u prvom redu za to zaslužna, a posebno graničnoj policiji koja u vrlo zahtjevnim, izazovnim uvjetima svakodnevno obavlja svoje zadaće čuvajući pri tom dostojanstvo svih onih koji legalno, ali i ilegalno pokušavaju prijeći granicu. Sami ste spomenuli zajednička politika azila imigracija EU stalno na kušnji. Mi znamo da smo obaveznica i primati migrante koje nam putem međunarodnih organizacija se šalju u Hrvatsku. Mislite li i kako MUP gleda na to da se primjerice po uzoru na Italiju, Španjolsku, Portugal, a po pozivu pape Franje uspostave humanitarni koridori odnosno sponzorirani programi kao što je to predložila Isusovačka služba za izbjeglice i Hrvatski Caritas gdje bi doista pomagali onima čiji su životi ugroženi …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… a ovdje ih dovodili kod sigurnih primatelja s kojima se vrijednosno i kulturološki mogu složiti. **Jandroković, Gordan Ne da razmišljamo nego pokušavamo i realizirati takve transfere i imali smo i određenu i koordinaciju i sa noncijaturom sa noncijaturom i sa nekim od naših biskupija međutim u jednom slučaju nas je u svemu tome omela Corona, a kasnije potresi ali to je nešto o čemu promišljamo, a u konačnici na tome radimo i sa međunarodnim partnerima i kad govorimo o kršćanima koji žive na području Bliskog istoka. Dakle ni jedan od tih segmenata nismo zapostavili međutim za sve to treba i vremena i naravno nije to logistički jednostavno organizirat al tu smo. **Jandroković, Gordan vam poštovani predsjedniče sabora, poštovani ministre. Hrvatska, Poljska, Mađarska poznate su bile kao Antemurale Christianitatis, predvođe kršćanstva koje nam je dodijeli Papa. Poljska i Mađarska u danas trn u oku EU, europskim vlastodršcima no Hrvatska ja bi rekao na neki način pošteđena tih etiketa. Naime, Poljaci i Mađari znaju štitit svoje granice. Vi ste u svom izvješću naveli dolasci u BIH rastu kontinuirano od početka godine, trenutno su najveći u zadnjih 5 godina, a što upućuje na poticanje imigranata od strane Srbije na promjenu rute gdje se pritisak na Mađarsku smanjuje ali se povećava na BIH. Ne povećava se na BIH nego se pojačava na Hrvatsku. A pojačava se na Hrvatsku iz jednog jedinog razloga zato što su Mađari rekli ne, nećemo prihvatit ilegalne migracije, pitanje je sad samo zašto Hrvatska prihvaća ilegalne migracije.

od koga to Poljska štiti granicu od ilegalnih migranata, koja to ruta sa Bliskog istoka ide prema Poljskoj? …/Upadica predsjednik: Gospodine to je potpuno druga dimenzija. To je isto kao da vam migranti koji su recimo građani neke od susjednih zemalja dolaze u Hrvatsku. Dakle toliko o Poljskoj. Što se tiče Mađarske dao sam vam, dali smo vam podatak da im ulazi više nego u Hrvatsku. Što treba više od od toga. Ono što vas evo želim uvjerit, nismo i nećemo bit naivni i sigurno da ćemo znat obraniti i sačuvati naše interese. Kolega Kapulica, povreda Poslovnika. Izvolite. **Kapulica, Mario (HDZ)** Da, 238. Slovačka se suočava sa većim, sve većim brojem ilegalnih migranata. Znate li otkuda im dolaze? Iz Mađarske, dakle iz te žicom opasane Mađarske koja je super, al vaša domovina nije, čija vlast zna zaštititi svoj narod, ali Hrvatska dopušta da nesmetano teroristi ulaze. Znate li koji je glavni prioritet nove mađarske Vlade? Pogledajte, to možete pogledat, znači glavni prioritet je čuvanje granice s Mađarskom…/Upadica predsjednik: Kolega Kapulica ovo je bila naravno replika, pa dobivate opomenu. Kolega Srpak, izvolite. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Uvaženi ministre, ilegalne migracije gotovo nisu moguće bez krijumčara ljudi ili bi bile višekratno manje. Čuli smo da policija prijavljuje i procesuira velik broj takvih prijestupnika, a da oni potom na sudu dobivaju male ili uvjetne kazne, a vjerojatno potom nastavljaju sa takvom rabotom. Prema podacima MUP-a migranti sa zanemarivim brojkama sudjeluju u remećenju JRM, kaznenim djelima ili pak imovinskim deliktima, međutim ne možemo reći da, da je zbog toga strah ljudi neopravdan i neutemeljen. 47% migranata, piše u izvješću, ne poštuje upute naše policije, ne prijavljuju se u migrantske centre već potom slobodno šeću, a to onda uznemirava naše građane i generira situaciju straha i nesigurnosti. Ministre, problem postoji, a njegova politizacija zasigurno neće pridonijeti rješavanju toga. Možemo li ipak poslati javnosti umirujuću i jasnu poruku da je situacija u okvirima mogućeg pod kontrolom i da će tako i ostati? Hvala vam. **Jandroković, ja se nadam da ovo o čemu govorimo da će doprijet do naših ljudi, mislim da ljudi to razumiju bez obzira na razne misare i tribune, mislim da ljudi vrlo dobro znaju da, u kakvim okolnostima žive. Ne kažem i nikad neću reći da nema problema, da problema neće biti, ali ih rješavamo. Primjerice, govorili smo o tom Dugom Dolu, to je upravo odgovor na to da ovi koji bi hodali i ne bi slušali upute da se prijave u prihvatne centre da ih na jednom mjestu registriramo, a nakon toga ćemo znat što i kako sa njima. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Još jedanput ću ponoviti, kad mlada osoba ide u rat, ona ide sama, kada bježi od rata vodi ženu, djecu, vodi starce sa sobom. Na našim granicama vidimo mlade osobe, ali to nije razlog da bi trebala doć vojska na hrvatske granice. Mi u Domovinskom pokretu, ja osobno vjerujem hrvatskoj policiji, interventnoj, specijalnoj, puno su dali ovih godina policiji i po šumama. A vama ministre jedan prijedlog, ako vam fali sposobnih momaka koji se ne mogu istrenirati baš tako brzo onda se uzme jedna bojna od vojske, npr. mornaričko pješaštvo, pa se prevede u policiju, to je Njemačka napravila prije 6.g.. Ako vam fali ljudi sposobnih, čas posla vojnici obučeni, prođu kratku obuku policijsku i idu na granicu i isto brane s policijom granicu našu. Davor (HDZ)** Evo da malo i to demistificiramo uvaženi zastupniče, dakle nekoliko 10-ljeća Schengen postoji i puno je zemalja, uključujući i Njemačku koje su mislile kroz generacije političara i javnosti da im više nikad neće trebat granična policija. Oni to rade g. zastupniče zbog toga što nemaju graničnu policiju, a mi imamo najjaču graničnu policiju, pogotovo imamo najjaču u odnosu na broj stanovnika i u odnosu na ono što smo, što su nam izazovi. Dakle kad vi kažete neko je angažirao vojsku, vidite koja je to zemlja, sve one koje su u Schengenu otpočetka nemaju više granične policije, mi imamo i graničnu policiju i policiju i fala Bogu i vojsku i pustimo vojsci da se priprema i uvježbava za ono što joj je ustavna zadaća.

slušamo u HS pomalo čudne političke teze, ponekad čak i sulude, s jedne strane velika zabrinutost da će migranti pucat na hrvatsku policiju, a s druge strane praktički podrška čovjeku koji je podržao hrvatskog državljanina koji je pucao na hrvatsku policiju na Markovom trgu. Isto tako imamo tezu Mosta da je Miro Bulj veći stručnjak za zaštitu hrvatske granice od svih stručnjaka u Ravnateljstvu policije, pa ja vas pitam, koliko su takve političke teze štetne za Hrvatsku i koliko one ustvari otežavaju u ovom trenutku rad hrvatske policije? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. dakle načelan odgovor na to pitanje vam je da danas ne samo u Hrvatskoj, ali vidim da ta moda dolazi i kod nas, imate političke opcije koje namjerno radikaliziraju političke odnose u zemlji kako bi ušićarile nekakav bod, sve vam je to kratkoga daha. Europa ima problem, svi imamo problem i sa potencijalnim terorizmom i sa brojnim rizicima i ako tu ne sačuvamo zdravu glavu i kad govorimo i o klimatskim promjenama, kad govorimo o ratovima u susjedstvu, a to znači angažman vojske, netko može tu za potrebe nekakvog stranačkog EPP-a skupit poneki bod, svaki bod skupljen na taj način je gubitak za Hrvatsku. suverenisti)** Poštovani ministre, jel mi možete odgovoriti koliko je ove godine bilo ilegalnih prijelaza migranata na istočnoj granici, znači između Hrvatske i Republike Srbije odnosno postupanja policije? I evo, kako komentirate ovaj slučaj, evo jučer sam osobno doživio, da

Uvijek je problem sa tim našim brojevima, ali evo sad mi dečki kažu ove godine ako je bilo nije puno više od 2 Vi ste vidjeli što? Vidjeli ste neke ljude na benzinskoj postaji koji vjerojatno nisu na cesti. …/Upadica se ne razumije./… Da, i što ste vi zaključili iz toga što ste vidjeli? Tko su oni? Ja ne znam, nešto sam naučio u radu s ovim kolegama ovdje, tko ste, što ste, vi ste to vidjeli iz auta i evo to vam je koliko ja evo ga ovo je drugi dan zaredom da sam u Hrvatskome saboru to je tema. O čemu je to tema, što je to? Vidjeli ste neke ljude koji valjda nisu iz Europe.

Morat ćemo sad napraviti onda stanku zato što kolega mi kaže da mu je računalo otkazalo i sada ne može onda, ne možete upravljati jel sa semaforom. ja mogu, mogu ja, mogu ja odrađivat ja ću pratit donji onda ovaj semafor pa ćemo po njemu davati, povreda Poslovnika je 30 sekundi, evo krenite kolega Pavliček. Poštovani ministre ja sam stao i razgovarao s njima. Znači ja sam stao, fizički stao i pitao dečke odakle su, kažu iz Turske, prešli su hrvatsko-srpsku granicu, to je bilo kod Okučana. Možete provjeriti preko policijske postaje, ja sam nazvao 112, spojili su me sa prvom nadređenom policijskom postajom, rekao sam da se na zaustavnom traku nalaze 4 momka od 22-23 godine koji pješače već 150 kilometara od granice Gordan (HDZ)** Hvala. Neću vam dati opomenu jer ok objasnili ste nešto što, meni je kolega Pavliček pokazao taj video tako da nek pogledaju kolege da vide, Da, da kao brižni građanin koji vodi računa o miru i sigurnosti, da. Ne ovako, sad, jeste popravili, e bravo, e popravljen je, popravljeno je računalo tako da možemo dalje. Kolega Bartulica, izvolite. zahvaljujem. Poštovani ministre prvo ću reći da apsolutno, da apsolutno podržavam rad granične policije. Spomenuli ste primjer Amerike, trebalo bi upozoriti da okolnosti su se jako promijenile, dakle to nije ista situacija kad primjerice su moji roditelji legalno uselili u Ameriku. Danas samo za vrijeme Bidenove vlasti procjenjuje se da preko 7 miliona ljudi je ušlo bez nadzora u Ameriku. Dakle, ne smijemo isključiti da u Europi isto se

Gospodin Bartulica rekli ste jednu zanimljivu stvar, dakle onaj tko dođe u Njemačku automatski dobiva 410 eura mjesečno i pravo na stan, onaj tko dođe u Austriju 425 eura ne u novcu već u naturi, onaj koji dođe u Britaniju 210, u Francusku 426 i to je taj pull faktor. I to je ta filozofija i ovo o čemu mi razgovaramo bi trebalo iznjedriti zajednički europski pristup. Mi dajemo 20 eura ako si najmanje 25 dana ovdje ne zato što iz nekih drugih razloga već procjenjujemo da je to, da je to realno. Međutim, mi sigurno nećemo biti,

Evo zahvaljujem. Zloupotrijebit ću ovu povredu Poslovnika 238., samo da kažem da ovaj pull faktor se ne mijenja godinama. Dakle, čini mi se da mnoge bogate europske zemlje su iza krivulje, naivno se ponašaju, situacija se ne mijenja na a mi kao mala zemlja koja je ranjiva i koja je ostala sa nekim krajevima bez ljudi trebamo biti posebno oprezni i budni oko toga. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bartulica, naravno ovo je opomena bila je replika. Kolega Brčić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre evo najprije koristim priliku pošto dolazim iz turističke županije zahvaliti i vama osobno i svim ljudima u policijskom sustavu što je netom uspješno završena turistička sezona imajući na umu da svega toga ne bilo da nije sigurnosti, a jamac sigurnosti je zasigurno naša policija i to moraju znati prvenstveno ljudi koji žive od turizma i mi svi ovdje. Migracije su jedan globalni problem i mislim da bi bilo idealno rješavati ako je to moguće na samom izvoru. Mene zanima je li imate možda spoznaje koliko ljudi primjerice u ovim zbog raznih razloga ugroženim zemljama prelazi u susjedne zemlje primjerice u Saudijsku Arabiju koja je bogata i svjetonazorski bliska primjerice ljudima iz Iraka, a ne da dolaze često puta na zapad koji im nije

nismo ga mi sami donosili, niti smo ga donosili evo ajmo i to reći, ali je to tako i to se mijenja i mijenjat će se. Ovo što je rekao g. Bartulica u Njemačkoj je oni su tu već negdje na samoj granici, vi ako pratite rasprave koje se vode sad je kancelar Scholz imao razgovor sa svim regionalnim liderima, premijerima o tome da Njemačka mora prestat sa svojim politikama privlačit ilegalne migrante u Njemačku jer on kad mu dođe u Njemačku em mu mora dat novce, em ga ne može nigdje vratit, a postaje politički problem. To je ono što smo mi cijelo vrijeme htjeli i uspjeli izbjeći u Hrvatskoj. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi predsjedniče, ministre. Najprije vam želim čestitati vama i vašim suradnicima na svemu što činite za sigurnost hrvatskih građana jer je to vidljivo pa i iz ovih svih brojki koje ste danas ovdje i dobro ste primijetili da nije politički kalendar ovakav kakav je s obzirom na te brojke koji su bolji nego prošle godine takvih rasprava prošle godine nismo vodili ove godine vodimo. Što je zadatak tih populista i ljudi koji se kao nešto brinu o sigurnosti hrvatskih građana, to je samo lagati, izmišljati i stvoriti razinu straha, a onda i nekakav kaos među hrvatskim građanima, a vidimo i rješenja koja nude. Ajmo mi ti te ljude ili svi njih koji se kandidiraju zamisliti sa ovim problemom na vlasti. Ovi bi ih pustili jedni, ovi bi stavljali gran… ovaj vojsku na granice, ovi bi straže itd. u trenutku kad imaš problem raspali bi se, tako da su poruke vrlo jasne. Ono što je meni bitno sustav domovinske sigurnosti gradimo već šest godina, je li on danas po vašem mišljenju puno bolji od prije šest godina i jel on može odgovoriti na sve ugroze koje mogu biti …/Upadica Je on je puno bolji, ali nemojmo se zanosit, problemi postoje i postojat će. Vidite ovo što se danas događa u Izraelu u Gazi niko nije mogao predvidjeti prije nekoliko tjedana kao što nitko od veljače prije dvije godine nije mogao predvidjeti što će se dogoditi u Ukrajini. Prema tome, mi govorimo cijelo vrijeme ne postoji apsolutna sigurnost, ali postoji apsolutna volja, znanje i motivacija, pogotovo u ovoj Vladi da se čini sve kako bi se taj taj sustav podigao i stalno dizao na više razine. To je never ending process dakle to ne znači da smo sad mi nešto dosegnuli i sad ćemo se malo odmorit, nema odmora, nema odmora. Ozbiljna su vremena i moramo radit na dnevnoj bazi što je moguće bez populizma jer od populizma niko nema nikakve koristi. Ok. **Sanader, Ante Štovani ministre, vi ste i sami rekli da su legalni, ilegalni zapravo problem Hrvatske i EU. Kada govorimo o tome onda ću reći da taj problem se povećava kako broj imigranata raste. Ono što bih izrekao da je to problem koji je doveo do u konačnici suspenzije viznog režima Schengena, a samim time zapravo postoji i pitanje da li hrvatska policija može riješiti taj problem. Po mom mišljenju ne može. Nisu ni druge policije drugih država to uspjele. To je političko pitanje. Mi znamo odakle ti ilegalni migranti dolaze. Dolaze iz Srbije, dolaze iz BiH, znamo zašto dolaze. Zato što su te države među inima i ukinule vizne režime prema nizu država. oni dolaze zapravo vrlo često avionima u Beograd i Sarajevo i tamo prelaze nakon toga našu granicu. Oni su … članica EU, zašto

Netko je prije govorio o tome da misli g. Dončić da ne bi bilo loše i Stier da se ova pitanja razmatraju recimo kroz zajedničku sjednicu nekoliko odbora jer evo što bi na toj zajedničkoj sjednici u kontekstu vašeg pitanja između ostalog mi mogli razmotriti, razmotriti pitanje Frontexa u BiH ili ukidanja viznog režima. I onda lako je to reći to reći BiH treba konsenzusom, a znamo kako se on lako postiže u BiH uvesti vize za državljane Republike Turske ili Srbija za državljane Ruske Federacije. To je proces, do toga će al ne tako brzo, a doće onda kad im budu jasna europska perspektiva, prije toga je složit ćete se sa mnom, to znanstvena fantastika da će vlasti u Sarajevu uvesti vize građanima Turske Čl. 238. kada govorimo o tome da kandidatske članice prema EU kao što su BiH i Srbija trebaju ispuniti neke preduvjete onda moramo naglasiti da je i Hrvatska u istom statusu trebala i morala svoj vizni režim podesiti prema režimu EU i to je nama bio uvjet. Mi smo članica EU mi na kraju krajeva dajemo suglasnost po poglavljima i zašto mi ne možemo dogovoriti ono što je interes i EU i nas, a to je da EU njima uvjetuje vizni režim kao što je uvjetovala nama. **Sanader, Ante (HDZ)** Ovo je bila replika dobivate opomenu. Slijedi replika poštovanog Franka Vidovića. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Dakle, ono što predstavlja problem i što je problem i u dogovorima unutar EU su sekundarne migracije, primarne također, al sekundarne u prvom redu. Ovdje je iznesen podatak da je ove godine zatražilo 60.000 ljudi praktički migranata su zatražili su azil pardon, a nakon toga samo njih tri posto koliko ja razumijem po podacima dočekuje kraj postupka. Što je sa ostalih 97% navedeno da oni odlaze prema zemljama Zapadne Europe? Mene zanima detaljan podatak. Dakle, da li mi imamo nadzor nad tim ljudima do samog kraja, jer to su u principu sekundarne migracije, to je ono zbog čega zbog čega otvaramo prostor populistima da govore da je pao Schengen i takve stvari. Ono zbog čega države reagiraju sa uvođenjem na svoje granice Davor (HDZ)** Vidite države članice u ovom slučaju Italija i Slovenija bolje znaju stanje na terenu i što je stvaran problem nego neki koji eto si umisle da za par dana mogu biti kompetentni u ovakvim raspravama. Dakle, oni su to uveli zbog opasnosti od terorističkih napada. Oni znaju da Hrvatska i što radi i kako radi i znaju da Hrvatska neće začepiti svoje granice tako da bi ovdje ostali migranti, da bi onda netko iz Europe, iz nekakvih kompanija dolazio, uzimao radnu snagu što je dobro. Uzmemo, što nije dobro ostane u Hrvatskoj. Nema, taj film nitko neće gledati dok je ove Vlade to sigurno, a ono što sam ostao dužan otišao je gospodin Bajs. Dakle, kad govorimo o europskim mehanizmima. Hrvatska je imala konsenzus da hoće ući u EU. Zato smo mi sve ispunjali. Pitanje je koja je razina konsenzusa primjerice u Srbiji ili u BiH oko, pustite vi što je deklaratorno oko europske budućnosti tih zemalja. Kad bi im to bilo prioritetno kao što je bilo nama ispunili bi oni te uvjete. Kao što ste i sami naveli na području moje Karlovačke županije, na području Slunja i Cetingrada od ljeta prema ovamo imamo pojačani pritisak nelegalnih migracija i svi smo svjesni da to nije samo problem naš, ali eto kod nas je trenutno najzastupljeniji pa normalno da smo i zabrinuti. Međutim, pohvaljujem i vašu otvorenost u suradnji za rješavanje tog problema i prema lokalnoj samoupravi što sam i sama svjedočila. Spremni ste saslušati sve na terenu i vidjeti kako najbolje rješavati probleme. Naši sugrađani sigurno imaju i straha i brinu se i u zaštiti svoje imovine. Želim vas pitati u ovom periodu koliko je bilo provala u kuće, napada na imovinu. Da li imamo te podatke za područje Karlovačke županije i da li se taj pritisak smanjio, da li se građani sada ipak osjećaju sigurnije. Znam da su brojne mjere poduzete u ovom periodu od ljeta prema ovamo, pa ako imamo … …/Upadica

nema podataka da je bilo provala u privatne kuće na području Karlovačke županije u ovoj godini od strane migranata naravno. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre mislim da je dobro da je granična policija na našim granicama, a ne Hrvatska vojska i da nemamo žilet žice niti seoske straže. Međutim, ja bih vas nešto drugo pitala. Na tim rutama migranata se ostavlja dosta otpada i bila je jedna reportaža i na tvu gdje jedan lokalni čelnik kaže nije to naš otpad, nije to naše smeće, nećemo mi to kupiti. Da li se u hrvatskoj Vladi razmišlja o nekakvom fondu koji bi možda pomogao lokalnim zajednicama da financiraju, odnosno sufinanciraju svoje komunalne službe da taj otpad odvezu. Hvala. Znam da ima jedan projekt u Karlovačkoj županiji vezan i za to i organizirani su i razgovori sa nadležnim ministarstvima. O.k. Ja ne mogu reći da taj problem ne postoji, ali bi mi teško bilo zamislit sebe kao gradonačelnika ili nekog čelnika lokalne sredine koji bi rekao za smeće da ono nije njegovo iako je na njegovom, na teritoriju njegove općine, grada, ne znam ni ja županije. Jer da li to znači da se komunalne službe bave time da prvo detektiraju čije je smeće pa da ga onda kupe. Doduše po stanju čistoće u nekim našim gradovima uključujući i glavni grad Hrvatske nisam siguran da to nije slučaj. **Sanader, Ante (HDZ)** Sa ovim smo iscrpili replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? O.k. Onda idemo na raspravu. Prvi prijavljeni je u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Mišel Jakšić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, ravnatelju policije sa suradnicama i suradnicima, kolegice i kolege zastupnici dobar dan svima. Kad krećemo u ovu raspravu koja je definitivno i slojevita i teška, ono što si moramo priznati u samom početku da živimo u vremenu u kojem se svijet na koji smo navikli u potpunosti dramatično mijena. Dakle, vidimo da jednostavno i zapadno razvijene zemlje na koje smo navikli gledati od EU, SAD ne nalaze odgovore na pitanja pred kojima smo se svi zajedno našli, ne nalaze odgovore na ratne sukobe koje imamo diljem svijeta, a i boga mi ne nalaze odgovore na to kako se ponašati i kako prevladati migrantsku krizu koja se uslijed svih tih gibanja i promjena događa oko nas. Ali ono što bih volio apelirati u ime Kluba SDP-a uvažavajući sve strahove koje te promjene nose jer naravno da kad se toliko stvari mijenja, kad toliko stvari biva drugačije nego što smo učili, nego što smo gledali, da to kod ljudi izaziva strah i izaziva zazor, ali da u tom strahu budemo svjesni da u svim tim svojim raspravama pričamo o ljudima. Imali smo i mi prognanike, imali smo i mi izbjeglice, imali smo i imamo i mi svoje kriminalce dakle sve to su ljudi. Činjenica je da kad pričamo o demografiji, kad pričamo o našem gospodarstvu da tu moramo povući jasnu crtu između legalnih migranata iliti radnih migranata i ilegalnih migranata. Danas imamo jako puno radnih migranata za koje moramo reći da nemamo njih, da bi i naš turizam i puno naših proizvodnih pogona i puno naših gradilišta moglo staviti već danas ključ u bravu. To je činjenica i od toga ne možemo pobjeći. Možemo si postaviti pitanje što je hrvatska politika napravila da nemamo takav demografski egzodus, da nemamo toliko naših mladih ljudi koji su otišli preko granice, da li bi imali tolike potrebe. Tu je politika definitivno pala na testu ali znajući te dvije spojene posude morali bi uzeti u obzir i postaviti si pitanje kako bismo reagirali da takav način komuniciranja i žigosanja migranata, radnih migranata, netko počne raditi prema našim ljudima u Austriji, Njemačkoj, imali smo loših primjera u Italiji i da sad ne nabrajam sve zemlje gdje naši ljudi danas nažalost rade. Kad pak pričamo o teroristima ilegalnim migrantima, ne tvrdim da su terorist i ilegalni migranti jednako. Da, postoji opravdana bojazan od terorista i to je nešto protiv čega se bori Hrvatska, protiv čega se zapravo bori cijeli svijet. I da će nam tu trebati i puno napora i puno strpljenja, da trebat će nam. Htjeli si priznat, ne htjeli si priznat. To je činjenica. Tu moram samo skrenuti pažnju da ako pričamo o borbi protiv terorizma pa i o neprivlačenju pažnje na RH možda bi pomoglo i da Gordan Grlić Radman u nekim svojim vanjskopolitičkim istupima ipak ne pleše po rubu ustavnosti što god on mislio u svoje privatno vrijeme o Zoranu Milanoviću i ipak ne donosi odluke za koje se svi moramo složiti da bi mogle biti vrlo upitne s aspekta hrvatske sigurnosti. Ilegalni migranti, danas ih ima vjerojatno više nego ikad. Bilo je takvih pokušaja i uvijek. Sigurno je da i tu moramo podvući jasnu crtu da ima ljudi koji bježe od onoga što im je donio život u njihovim krajevima. Da imamo ljudi koji se na žalost na tome bave i ozbiljnim kriminalom i da tu raspravu trebamo čim više racionalizirati. Vidjeti što to danas Hrvatska u svojem malom mikrosvemiru može raditi bolje, može raditi drugačije i može raditi na način koji neće dodatno potencirati opravdani strah građana ove zemlje. Da li se nešto moglo napraviti bolje, sigurno je da je ali ono što bi želio svakako naglasiti da smatramo da naša policija doista taj posao obavlja na određenom optimalnom maksimumu, koliko je to moguće napraviti na granici kakvu Hrvatska ima u uvjetima gdje i sami znamo da imamo uvjete u BIH koje imamo, da imamo u Srbiji koje imamo i da je pitanje da li će tu naskoro doći do bilo kakvog političkog dogovora i političkog iskoraka koji će nama olakšati obranu primarno naše granice nakon toga i Schengenskog prostora. Ono što mogu apelirati jedino na ministra da kad pričamo o radu naše policije na granicama, da jednostavno moramo imati stalan trend i stalnu borbu za to da se tim ljudima podižu plaće, da im se daju bolji uvjeti, da stvorimo uvjete da i više mladih ljudi želi ući u sustav policije i da si damo dodatan trud da ih još bolje tehnološki ekipiramo. Jer jednostavno bez toga ne možemo očekivati da ćemo zaštititi našu granicu ali ti ljudi koji su i danas na granici su u puno situacija do sada pokazali da znaju zaštititi interese RH. Ono što si ostavljam za kraj i što smatramo da je nužno i u ovoj raspravi smo shvatili da imamo problem demografske strukture, da imamo problem popunjavanja radnih mjesta u RH, da imamo problem i ilegalnih migranata, da se moramo boriti i protiv terorizma, da moramo te stvari raditi puno racionalnije, mudrije i odgovornije ali i za to nam je potrebna jasna migracijska politika. Hrvatska već ohoho godina nema jasnu migracijsku politiku, Hrvatska nema jasnu politiku kako ljude koji dođu kao radni migranti čim bolje i čim prije integrirati u hrvatsko društvo. To na kraju ispada da ide na teret poslodavaca, onda imamo poslodavce koji to iz naravno iz naravno svog interesa shvate jako ozbiljno pa nešto po tom pitanju naprave, imamo i poslodavce koji se okrenu totalnom izrabljivanju, ali u toj migracijskoj politici nam treba puno ozbiljnija politika kako da i naše sugrađanke i sugrađane jednostavno i educiramo i pripremimo na situaciju koja se u našeg gospodarstvu događa. No, opet podvlačim crtu potrebna nam je i jasna razdioba između legalnih migranata iliti radnih migranata, ilegalnih migranata i jedna jasna, racionalna i odgovorna rasprava koja neće voditi prema ksenofobiji jer još jedanput pričamo o ljudima i ima jako puno radnih migranata Hrvata, koji danas nažalost ne rade u našoj zemlji. Hvala vam lijepo.